откривам заседанието. Уважаеми колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в Програмата за работа на Народното събрание за днешното заседание следната допълнителна точка:

досегашните точки първа и втора да станат съответно точка втора и трета за днешното пленарно заседание. МУСТАФА КАРАДАЙЪ

Колеги, има постъпило Решение № 1694-НС за обявяване на Росен Малинов Малинов за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София. С входящ № НС-02-25 от 27 ноември 2019 г. в Централната избирателна комисия е получено писмо от Народното събрание, с което се уведомява, че на 27 ноември 2019 г. е починал народният представител Стефан Ламбов Данаилов, избран от листата на Коалиция „БСП за България“ в Двадесет и четвърти изборен район – София,

в Централната избирателна комисия да обяви за народен представител следващия кандидат от листата на Коалиция „БСП за България“ в Двадесет и четвърти изборен район – София. Предвид горното: „На основание чл. 57, ал. 1,

САЧЕВА-АТАНАСОВА: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! На 30 ноември 2019 г. ни напусна професор Любен Андонов Корнезов.

Той бе един от радетелите и основоположник на триинстанционното гражданско производство в демократична България. Неведнъж професор Корнезов е озарявал тази трибуна с неповторимия си ораторски стил. Притежаваше блестяща юридическа мисъл, която неотклонно се стараеше да претворява в закони, което му даде голям авторитет като висококвалифициран правист и принципен народен представител. Професор Корнезов си отиде, но вярваме, че поведението му завинаги ще остане модел на подражание за нас и за тези след нас. Затова, уважаема госпожо Председател, моля Ви с минута мълчание

Съобщение: в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на самолет с неговия екипаж на Въздушно-космическите сили на Руската федерация с цел превоз на военна продукция от Русия в Сърбия. Разрешението е в сила за прелитане от Русия до Сърбия и обратно в периода от 1 до 8 декември 2019 г. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 29 ноември 2019 г. с вх. № 903 09-78 и е предоставено на Комисията по отбрана. Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред: Първо, моля за процедура по допуск в залата на предложената за министър на труда и социалната политика госпожа Деница Сачева. Гласували

Давам думата на заместник министър-председателя господин Дончев да ни представи госпожа Сачева. добре. Министърът на труда и социалната политика господин Бисер Петков подаде оставка пред министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов и поиска да бъде освободен като член на правителството. Във връзка с подадената оставка и на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и от името на министър председателя представям на Вашето внимание предложение към Народното събрание за освобождаване на министъра на труда и социалната политика господин Бисер Петков и за избирането на госпожа Деница Сачева като министър на труда и социалната политика. Деница Сачева има бакалавърска степен по социална педагогика и две магистърски степени – съответно по здравен мениджмънт и връзки с обществеността. Започва кариерата си в Министерството на труда и социалната политика, където заема различни позиции – от специалист до ръководител – сектор в Националния център за социално подпомагане.

където отговаря за връзките с международните институции, Международния валутен фонд, Световната банка и Европейската комисия. От 2016 г. до 2017 г. е била заместник-министър на труда и социалната политика. Като заместник-министър на образованието и науката госпожа Сачева отговаряше пряко за една от най-успешните политики в дейността на правителството, а именно връщането обратно в клас на над 40 хиляди деца. Владее свободно английски, ползва немски и руски език. На основание на гореизложеното и фактът, че в годините госпожа Деница Сачева се е утвърдила като експерт и ръководител в областта на социалната политика предлагам на Народното събрание да приеме Проекта на решение на решение за избирането на госпожа Деница Сачева за министър на труда и социалната политика. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Дончев. Колеги, откривам разискванията. Заповядайте. Първо, господин Чуколов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми министри! Сега разбрах, че тази сутрин е имало някакъв така наречен Коалиционен съвет, на който са се събрали ГЕРБ и „Обединени патриоти“, където е обсъждана кандидатурата на госпожа Сачева. Дали е била тук в стаята на парламента – ей такива неща чух. Това, което снощи видях в информационния поток, е, че вече има прессъобщение: в 12,00 ч. госпожа Сачева ще приеме поста в Социалното министерство. Такива бутафорни съвети е хубаво да се правят, естествено, да се виждат хората, но само Нокиа ги свързва тях – не нещо друго. тях – не нещо друго. Такъв коалиционен съвет например не беше направен, когато беше сменен председателят на групата на „Обединени патриоти“ господин Сидеров. Все пак да поговорим за кандидатурата на госпожа Сачева. Това представяне, което беше направено от заместник министър председателя, беше биографично, но все пак ние тук избираме човек, който трябва да знаем зад какво застава, за какво се бори. Не чухме какво ще бъде отношението на госпожа Сачева за отмяна отмяна на Закона за социалните услуги; какво ще бъде отношението на госпожа Сачева като социален министър по отношение на Истанбулската конвенция – приема ли я, отхвърля ли я?! Знаете, от миналата седмица е въпросът, който беше повдигнат от Европейския парламент, спрямо България. Позицията на „Атака“ е ясна: ние настояваме Законът за социалните услуги да бъде отхвърлен. Който има времето, който посвети няколко минути от живота просто да прочете аргументите срещу Закона за социалните услуги, ще си даде ясна сметка, че това е Закон, който не трябва да се променя. Тук, с този закон, за съжаление, приет от нашето Народно събрание, превръщаме социалната сфера в поредната търгашка далавера. А не трябва да допускаме това, трябва да се борим с това. Социалните услуги би трябвало да бъдат социални грижи. С този закон, който беше приет в началото на тази година, нещата се промениха по един много радикален и неправилен начин. Затова както знаете, информирали сме Ви – направихме необходимото и журналистите да го отразят – преди две седмици внесохме искане този Закон за социални услуги да бъде отменен, да седнем пак като хора, да си кажем приказката, да си обсъдим нещата, но да не пришпорваме по този начин тази изключително чувствителна сфера. Знаете, че хората са много чувствителни за това. Това е позицията на „Атака“ по Закона за социалните услуги – ние искаме неговата отмяна. Искам да чуя и позицията на госпожа Сачева. Същото така за Истанбулската конвенция. Не може по такъв неправилен начин да се натрапва на нашата държава: „Приемете тази конвенция – както каза министър Захариева защото, ако не я приемем, виждате ли, тя няма да бъде приета в Европа“. Е, хубаво бе, хора, ние имаме решение на Конституционния съд и Конституционният съд казва, че това противоречи на нашата Конституция. Искам да зная какво е мнението на госпожа Сачева – ясно и категорично. Това

Това, което има като бекграунд, това, което си мислим ние и анализираме, че Вашата позиция е по-скоро: не! Тук не отваряме дума за това, знаете, че съществуват и тези снимки в интернет – със сирийски граждани сте се снимали, които сирийски граждани после са изгонени от ДАНС. Ако трябва, ще отворим и въпроса: социален министър за бежанците ли ще бъдете, или социален министър за българите? Моля Ви, излезте на трибуната и кажете за Истанбулската конвенция и за отмяната на Закона за социалните услуги.

Вицепремиерът докладва, че министър Петков е бил помолен да бъде освободен от екипа и е подал оставка. По официалната информация, с която разполагаме, министър-председателят е поискал оставката на господин Петков, той я е подал и този път му е била приета. В този смисъл на нас ни трябват не само мотивите, господин Вицепремиер, затова защо предлагате нов министър, а бихме искали да чуем защо Министерският съвет, министър-председателят е поискал оставката на господин Петков. Това е в хода на процедурата, в която се намираме, и е различно от това, което Вие ни съобщихте. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Костадинов. Продължаваме с разискванията.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Днес обсъждаме отстраняването на един и назначаването на друг социален министър. Поредната рокада във властта за Вас е традиция, но за нас е много сериозен симптом за блокаж на управленските системи. Смяната на министъра е признание за провал в сектора; знак за управленска безизходица в справянето с определен проблем или поредица от проблеми всички знаем кои са проблемите в социалната сфера: разбита система за социално подпомагане; огромни социални неравенства; милион и половина пенсии под прага на бедността; изкуствено създаденият проблем с болничните на трудещите се и провалът на деинституционализацията. Смяната на министър подсказва криза в управленския екип на всеки премиер и държи отворена вратата към политическа криза. Смяната на социален министър е категорично доказателство, че в държавата не работят много повече от една системи. Социалната политика е онази невралгична точка, която събира в едно: финансовата стабилност, икономическата жизненост, демографската политика, състоянието на образованието и здравеопазването, малцинствените проблеми, нивото на бедност, социалното и пенсионното осигуряване в една държава. Смяната на министъра сега означава и признание, че всички тези теми в България буксуват. Имаме, колеги, системен проблем – за три мандата, вярно все непълни, ГЕРБ не проведе нито една успешна реформа! Нещо повече, Вие от ГЕРБ разбихте цели системи. Административната система, разбира се, я напълнихте с партийно лоялни некадърници, но също така се провалихте и в електронното правителство.

Образователната система. Ние раждаме функционално неграмотни деца, неконкурентно висше образование просеща за милостиня наука. Нещо повече, стигнахме дотам, уважаеми дами и господа народни представители, че започнахме да превеждаме и „Под игото“. В крайна сметка, тук ще изберем министър, уважаеми Патриоти, обръщам се към Вас, за които не е имало турско робство. За него е имало, цитирам: „Османско присъствие“. Тоест Вие сте съгласни с подобна характеристика, уважаеми Патриоти. Здравната ни система. Липсата на кадри е вече факт и неслучайно

Няма да се връщам на тези откраднати средства от българските граждани, които Вие от ГЕРБ в първия си мандат отклонихте от Здравната каса, защото те бяха предназначени за реформа, но явно е по-важно да се източат парите на Касата. „Стандарт енд Пуърс“ ни повиши рейтинга, но защо сме на последно място по брутен вътрешен продукт и потребление на глава от населението?!

своето изказване. (Шум и реплики.) Тъй като сме на последно място по този толкова важен икономически показател, с който се хвалят финансовият министър и премиерът, въпреки новото членство на Хърватия, може би затова толкова много държим Северна Македония и Албания бързо да станат членки на Европейския съюз, за да не сме на последно място по този толкова важен за страната ни показател. За три мандата не бе променено остарялото и безплодно разбиране, че всичко добро идва отвън, че ние трябва да вземем готови демократични в кавички модели, които ще ни оправят, че снимките със силните на деня външни фактори ще ни донесат просперитет. Загубихме характер, загубихме авторитет, загубихме нашия български потенциал да проведем реформи, които са ни нужни; превърнахме се в територия за привнесени експерименти и готови пари. За съжаление, социалната система е сред най-пострадалите от това. Бисер Петков бе едно от най-диалогичните лица на ГЕРБ, опитващи се да сторят нещо дори с вързани ръце. Беше по-диалогичен обаче с хората, отколкото с факторите от системата. Вероятно, колеги, това бе неговата системна грешка. Не отричаме, че Деница Сачева има богата експертна, гражданска, консултантска, пиарска, партийна и административна кариера. Виждаме го от официалната ѝ биография, започваща от тъмносиньото на Иван Костов и стигаща до европейското синьо на ГЕРБ. Кариерата ѝ обаче е белязана с няколко скандални казуса с прекарването на така наречените джендъри дей в средното образование. Няма да влизам в подробности. Дали сега, в качеството си на социален министър, няма да продължи да го прави чрез инструментите за социално включване, подплатени с много средства?! И кой ще контролира това, след като мнозинството в парламента няма характер и смелост?! Джендър идеологията отново се завръща на политическото поле и ми е много интересно колегите Патриоти как ще гласуват именно за този министър?! Ще завърша с това: липсата на управленска стратегия за реформи, замираща държавност, изчезващите отговорни личности в политиката водят до кризи и бедност, но отварят множество вратички за експерименти, интереси и проби, които са вредни за нас и за нашите деца. Докога ще продължавате да сте съгласни с това, колеги от мнозинството, зависи единствено и само от Вас. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо исках да опровергая редица неточности или откровени заблуждения в изказването на господин Стойнев в този широк периметър, защото ние изпуснахме само темата с

Разбира се, че имам право на лично обяснение и, разбира се, когато един политик изживява несправедливости; когато се вижда, че е безпомощен да смени мнението или да се опита да обясни на своите колеги, че това, което се прави, е в грешната посока, понякога прибягва до повишаване на тона. Разбира се, че в тази зала е имало много страсти, но това е част от демокрацията. Имало е такива, когато се е създавала българската демокрация, и на тази трибуна е имало велики оратори. В същото време най ме дразни в политиката това да бъдеш празнодумец когато се захващаш с проблеми и не можеш да ги доведеш до края; когато изхарчиш 2 млрд. лв., без да постигнеш абсолютно нищо, и след това да избягаш от тези свои задължения. Благодаря Ви.

Впрочем, за оставката на социалния министър винаги има поводи и достатъчно критична маса недоволни, така че не ме изненадва оставката на министъра на труда и социалната политика, изненадва ме, че цялото правителство не си подава оставката, защото икономическата и особено социалната политика на това правителство е катастрофална за държавата. Икономиката е в криза и се завладява от все по-малко, но близки до властта хора. Социалната политика на кабинета е нестабилна, неравенствата достигат до все по-високи прагове, бедността се увеличава и чука на прага на все повече български семейства и те изпадат под официалния праг на бедността. Бисер Петков е професионалист. Друг е въпросът, че политиката, която се води в социалната сфера, не се чертае от него като министър, а зависи от споразумение в управляващата коалиция, която не се отличава с особена стабилност, формира се от финансовия министър, който дава пари за какво ли не, но не и за социална политика и най-вече от настроенията на министър-председателя – дали това, което вижда от прозореца на джипката, му харесва или не. В момента управляващото мнозинство няма визия за социалната сфера и не само че не може да решава социалните проблеми, но ги и задълбочава. Заради това в страната ни има протести на социалните работници, на здравните работници, на неодобряващите политиките за децата, на пенсионерите, на синдикатите, на работодателите и на кой ли още не. Аз нямам сантименти към вече бившия министър Петков, защото, въпреки че е професионалист, се е съгласил да стане министър в едно правителство, което няма ясна визия за развитие на социалната политика. Като страна в Европа се очаква България да е с високо ниво на социална защита и да предлага добър стандарт на живот. Това обаче не е така. Далече сме от европейските стандарти, а това води до евроскептицизъм – нещо, което съвсем не ни е нужно на общия фон на развитие на обединена Европа. От десетина години насам при управлението на ГЕРБ се натрупаха много проблеми в социалната сфера, свързани с гигантски неравенства, с липсата на перспективи пред голяма част от българите, в това число и пред част от младите хора, свързани с изолацията на хората в тежко материално положение, обречени на лишения и глад. Българинът има много проблеми, но над всичко се открояват: недопустимо високата степен на бедност и неравенство; ниските доходи; демографският проблем с бързо застаряващото население; комерсиализирано здравеопазване; забатачена пенсионноосигурителна система; неадекватно образование; несправедлива социална система; сериозни регионални различия; липсата на интеграция в българското общество на етнически малцинства – особено на ромското; липса на работна ръка и какво ли още не. Забелязвате ли, че по-голямата част от изброеното са проблеми в социалната сфера и няма визия за решаването им? Това е така, защото в момента социалната политика е, деликатно казано, доведеното дете на това правителство, не е ефикасна, тя е инерционна и неефективно управлявана, свързана с увеличаващи се разходи, но не и с постигане на устойчиви резултати. Политиките в социалната сфера не са достатъчно ориентирани към тези, които наистина се нуждаят от подкрепа, и затова не успяват да доведат до ефективност и резултати. Според Евростат България е страната, която дава най-малко пари за пенсии и помощи, и се нареждаме сред седемте страни от Европейския съюз с най-ниски социални разходи. Тези разходи у нас са само 17% от брутния вътрешен продукт. За сравнение – средно за Европейския съюз делът е 27,9%. В България на практика, ако погледнем от гледна точка на заделените средства, можем спокойно да заявим, че липсва социална политика. След тази оставка става ясно, че Бисер Петков не е имал истинска подкрепа нито от премиера, нито от финансовия министър, а без такава подкрепа на всеки министър на труда би му било невъзможно да решава сериозните социални проблеми. Той явно погрешно е разбрал задачата си в Социалното министерство. Трябвало е не да провежда, а да имитира социална политика. Сега министър-председателят очаква от новия министър да е по-опитен манипулатор и редовно да отчита сериозни успехи в социалната сфера. Така стигаме до това: кой ще избираме днес за министър на труда и социалната политика? Искам да се обърна към госпожа Сачева, че това са само факти и нищо лично, госпожо Сачева. Не за първи път ще се назначава за министър човек, чиято визия и компетенции за сферата, която ще ръководи и формира политика, са неясни. Премиерът казва: „Само мое право е да назначавам министрите“. Така назначението на госпожа Сачева става негов проблем. Обаче провалите ѝ няма да са само на премиера и правителството, а за всички българи и най-много – за нуждаещите се от подкрепа на държавата. Въпреки че е била за кратко в близкото минало заместник-министър на труда и социалната политика, едва ли госпожа Сачева задълбочено познава проблемите в социалната сфера и има изградена визия за решаването им. Това ме кара да мисля, че правителството няма намерение да прави реформа в социалната сфера, а само да закърпи някак си положението до края на мандата. Във впечатляващата биография на госпожа Сачева има и някои любопитни детайли.

Скандалът се разви със сериозното участие на госпожа Сачева като заместник-министър на образованието. Трябва да спомена и факта, че тя е върл защитник на Истанбулската конвенция – нищо, че тя вече е отхвърлена от българския Конституционен съд. Всичко това, наред с други детайли от кариерата кара хората да подозират, че чрез нея ще бъде направен нов опит да се прокарат всичките джендър идеологии в България. Тук обръщам специално внимание на народните представители от малкия партньор в коалицията – „Обединени патриоти“. Имайте предвид, че ако гласувате за избора на госпожа Сачева, няма да имате право да се представяте като борци за българщината и като борци против джендър идеологията, защото подкрепяте един от най-ревностните ѝ привърженици. госпожа Деница Сачева за социален министър – човек, навярно, умен, образован и начетен, човек, който сигурно е близо до социалната проблематика, не е изненада, но тази ясно изразена неолиберална политика, която водите, включително и в социалната сфера, далеч няма да ѝ е полезна за решаване или поне за смекчаване на проблемите в социалната сфера. Проблемът едва ли е в личността на министъра. По-скоро е изцяло в политиката, която водите, защото Бисер Петков е шестият министър, който от 2017 г. насам по една или друга причина си отива от този кабинет, а нещата вместо към подобрение, отиват към влошаване. Ако се задържите на власт, този министър ще трябва да решава редица проблеми и, за да са наясно всички, които днес ще я подкрепят, зад какви политики застава тя, трябва ясно, категорично и еднозначно да отговори на няколко въпроса: да очакваме ли размразяване на социалните плащания? На дневен ред е бюджетът за 2020 г. и има много предложения в тази посока, и то не само от БСП. Да очакваме ли промяна във визията за доходите на пенсионерите и така дълго чаканото чаканото от тях преизчисляване на пенсиите като единствена възможност за преодоляване на разликите между старите и новите пенсии и въобще за повишаване на мизерно ниските пенсии? Какви конкретни действия ще предприемете за решаване на проблемите с демографската криза? Какви политики ще предприеме по отношение плащането на пенсиите на хората от Втория стълб на пенсионната система – допълнителното задължително пенсионно осигуряване? Какви ще са действията за намаляване на структурната безработица и за повишаване на доходите на хората? Каква ще е позицията ѝ по все по-засилващите се атаки за отнемане на синдикални и трудови права от трудещите се – пример е изплащането на обезщетенията за временна за временна нетрудоспособност? Какви ще са решенията за трудовата експертиза в полза на хората с увреждания или с посока на орязване на правата им? Какви ще са решенията за подобряване на условията на труд и заплащането на социалните работници? И нещо много важно: какви ще са действията ѝ за сваляне на общественото напрежение и протестите срещу Закона за социалните услуги? Това са много належащи въпроси и, разбира се, не са само това. Ние, от парламентарната група на „БСП за България“, бяхме предвидили едно изслушване по тези въпроси, и специално по Закона за социалните услуги, на вече бившия министър Петков. Сега от тази трибуна отново отправям покана, ако бъде избрана госпожа Сачева за министър на труда и социалната политика, да направим едно такова обсъждане на тези повдигнати от нас въпроси. Отказът от среща ще бъде абдикация от задълженията ѝ като социален министър. Няма да подкрепим, ясно е, промяната – не заради предлаганата личност, а заради убедеността ни, че и най-големият експерт да сложите за социален министър, при тази политика, която водите, няма бъдеще за българския народ. Няма да подкрепим промяната, защото сме принципни и сме за друг тип истинска социална политика. Няма да подкрепим промяната, защото с всеки изминат ден от Вашето управление, уважаеми господа, България потъва и фатално се отдалечава от представите за съвременна социална и правова държава.

ще се опитам, за разлика от колегите, да говоря по-тихо с надеждата да кажа нещо по-съществено. Първото нещо, което искам да кажа, е, че ние от нашата парламентарна група категорично не сме съгласни с процедурата по включване на точката от дневния ред. Защо?

Дневният ред за днешното заседание е гласуван миналата седмица и той включва две точки. Нищо извънредно, нищо черезвичайно, както е записано в нашия Правилник, не налага включването на други точки. Досегашният министър на труда и социалната политика изпълнява задълженията си до избора на нов министър. Така че няма никаква причина за това тази точка да бъде включена в дневния ред на днешното заседание. Затова нашата парламентарна група категорично не сме съгласни с процедурата по включване на тази точка в дневния ред на днешното заседание. И сега няколко думи по същество смяната на един министър с друг. Кой от проблемите в социалната политика решава тази кадрова промяна? Има две неща, които в публичната дискусия от петък досега са абсолютно безспорни. Първото нещо, е, че министър-председателят е този, който има право да поиска и да получи оставката на всеки един от министрите в кабинета. Второ безспорно нещо, е, че Бисер Петков е човек с изключително сериозна експертиза и никой не оспорва експертните и професионалните качества на министъра, който е предложен да бъде освободен. Това са двете тези, които са абсолютно безспорни в дискусията от петък досега. Сега няколко думи за мотивите, с които се предлага смяната на министъра на труда и социалната политика: забавен темпо ритъм на реформите в социалната сфера. Аз ще Ви дам няколко примера, с които да Ви онагледя, че това не е по причина на министъра на труда и социалната политика. На първо място, в началото на мандата Бисер Петков и неговият екип предложиха концепция за реформа в ТЕЛК, като тяхното предложение беше да се раздели експертизата на работоспособността от медицинската експертиза. Това беше предложение на екипа на министър Бисер Петков. Тази концепция беше отхвърлена по предложение на Министерския съвет, беше замразена по право. Ако тази реформа беше приета, ако всичко това, което беше записано в тази концепция, беше реализирано, нямаше сега да говорим за това, че реформата в ТЕЛК е запазена. На второ място, по отношение на уреждането на фазата на изплащане от частните пенсионни стълбове. Миналата година през месец август работна група на министъра на труда и социалната политика оповести и предложи окончателните текстове за решаване на този проблем. Нещо повече, през 2015 г. – от началото на 2016 г., се даде възможността всички осигурени лица

тези промени в Законопроекта в Кодекса за социално осигуряване бяха приети още миналата година от работната група, само че колегите от Министерството на финансите имаха възражения по тези текстове. Така или иначе тези текстове не видяха бял свят и затова се наложи преди две-три седмици, понеже сакралната година 2021 г., когато започва изплащането на първата кохорта пенсии от втория стълб, Министерството на труда и социалната политика представи Проекта, срещу който имаше определени възражения. Не може по тези проекти да има пълно съгласие, трябва да се търси съгласие. Министър Петков е човекът, който беше абсолютно диалогичен с неправителствените организации, със Сдружението на майките, със социалните партньори. За голямо съжаление, не намери подкрепа от своите колеги в Министерския съвет. Защо казвам това? Защото политиките, които реализира който и да е министър на труда и социалната политика, са мултидисциплинарни политики. Не може един министър, който и да е той, да реши всичките тези проблеми, ако няма подкрепата на министъра на здравеопазването, на министъра на образованието, отварям една скоба – връзките с пазара на труда, на останалите министри, да не изпусна министъра на финансите. Това е изключително важно, за да могат да бъдат решени проблемите в социалната сфера. Ако новият министър няма подкрепата на своите колеги, ако новият министър няма подкрепата на парламентарната група и на мнозинството, каквито и мерки да предложи, те ще увиснат във въздуха и ще бъдат реализирани по начина, по който се опита да ги реализира министър Петков. За голямо съжаление, един министър, когато е избран, трябва в неговия профил да има няколко качества. Задължително той трябва да има експертиза в дейността, за която е избран министър. Защо казах „за голямо съжаление“? Защото много рядко се намират такива хора, които да уплътнят експертните си качества с комуникативни възможности. Това е изключително важно, дори е задължително, за да може политиките в отделния сектор да бъдат обяснение. Аз го казвам това, защото съм убеден, че министър Петков говореше на по-различен език. Министър Петков говореше на експертен език и неслучайно, както каза господин премиерът, неговите колеги не са искали да работят с него. Най-вероятно не са разбирали неговия език. Така предполагам аз. Това е изключително важно, за да може по-нататък комуникацията между отделните министри, комуникацията вътре в кабинета, комуникацията между Министерския съвет, отделните министри, управляващото мнозинство, Народното събрание, обществото като цяло да бъде на ниво, за да могат да бъдат решени проблемите в социалната сфера. Иначе, смяната на министъра на принципа „Стани да седна“ няма да реши нито един от въпросите в социалната сфера. Няма да реши нито един от въпросите в социалната сфера, защото министър Сачева ще завари същите проблеми, които ги има в Министерството. Нещо повече, съвсем скоро към тези проблеми ще бъдат добавени и още други тежки проблеми в тази сфера, защото социалното разслоение в обществото е това, което дразни всички български граждани, това, което тежи на всички български граждани. Скоро Евростат излезе с едно съобщение, съгласно което България е в топ седмѝцата на страните, които отделят най-малко средства за социално осигуряване, подпомагане и грижи в Европейския съюз. Докато в Европейския съюз средно от брутния вътрешен продукт се заделят 27,9%, съюз средно от брутния вътрешен продукт се заделят 27,9%, в България този процент е 17. Надеждата ни е не да се наливат повече пари в тази система. Опазил ме Господ от такова предложение! Надеждата ми е парите, които ги има за социалната сфера, да се изразходват ефективно. С тези аргументи нашата парламентарна няма да подкрепи предложения Проект за решение на Народното събрание.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

моите представи до момента Вие сте бил човек, който минава за специалист, за човек, който поставя винаги акцент върху същностните неща, върху неща, върху професионализма, бих казал. В случая направихте едно изказване, което беше чисто политическо. Мога да го определя като повърхностно и дребнаво. и реплики.) Да, аз мога да направя тази оценка. Точно така! Защото в него имаше доста неверни твърдения, имаше препратки, имаше внушения и в крайна сметка всичко това – по повод на избирането на нов министър, смяната на един министър от правителството с друг. Аз си мисля, че не трябва да се влага чак толкова енергия, истерия, чак такава значимост да се придава на една съвсем естествена смяна на един министър с друг. Може би единственото, което мога да приема от Вашето изказване, да го одобря, това са няколкото добри думи за господин Бисер Петков. Аз също бих се съгласил, бих подкрепил една такава добра оценка за усилията, които е полагал този човек. От друга страна ме учудва Вашата неосведоменост по отношение на движението на законопроекти, на нормативни актове в Министерския съвет и в изпълнителната власт, ако претендирате да сте специалист в социалното дело не само да се занимавате с документите в Народното събрание, но да погледнете какво става всъщност и в изпълнителната власт. Изговорихте едни глупости, които не знам откъде сте ги чули, че едва ли не правителството било спряло и замразило движението на подготовката на документи за медицинска експертиза, от една страна, и трудова експертиза. Ами, няма такова нещо!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, колеги! Извън изказването – очаквах в кратката реплика на господин Дончев, след изказването на господин Стойнев, да се опита да го опровергае, а не просто да прави забележки като класен ръководител. Оставете го това на мен. Все пак имам някакви професионални изкривявания за толкова години в училище. По-важно е с аргументи. Биографията на госпожа Сачева наистина е впечатляваща. Аз мога да споделя впечатления от работата ѝ като заместник-министър на образованието, но наистина, когато човек, някъде бях чела, че четейки биографията, започва да се задъхва. Това за 20 години професионален път наистина е впечатляващо. Като заместник-министър на образованието госпожа Сачева отговаряше, в ресора ѝ бяха проблемите на приобщаващото образование. Това е много тежък проблем за българското училище – проблем, който е добре разработен в новия Закон за средното образование. Въпреки забележките ми към Закона, тази част и според мен е разработена добре. Лошото е, че за три години от действието на Закона на практика ние нямаме почти никакви резултати. Нямам време тук да се обосновавам, но учителите най-добре знаят каква тежест имат на гърба си и как всъщност това, което поне като начало трябваше да бъде сложено, защото това е реформа, това наистина е реформа в образованието, и в началото трябваше да има основа да тръгне тази реформа, всъщност го няма. И затова е пряко отговорен ресорният заместник-министър. Имаме липса на ресурсни учители, имаме липса на психолози, нямаме подходящи кабинети в училищата, изобщо нямаме такива кабинети на много места, нямаме подходящо оборудване там, където има такива кабинети. Отделно от това, в рамките на приобщаващото образование и на политиките за приобщаващо образование беше разработен и механизмът за обхват на децата и за задържането им в училище, за което също отговаряше госпожа Сачева. Като изключим пиар акциите на Министерството, от биографията разбираме, че тя също е много наясно с пиар прийомите, та като ги изключим, в този механизъм ще видим, че отново учителите и училищата бяха оставени в 90% от случаите сами. Ако сега госпожа Сачева бъде избрана за социален социален министър, може би пък ще накара да се задействат социалните служби, за да може наистина да са в помощ на учителите и наистина този проблем да бъде решен. Немаловажен е и въпросът с така нашумялата през 2018 г. анкета сред 9-годишни деца, това са второкласници, за да Ви стане по-ясно, на тема, която ние наричаме с общите думи „джендър проблематика“. Това го казвам не, за да вдигам някакви пушилки в момента. Казвам го, защото тази анкета в българските училища беше разпространена, след като ратификацията на Истанбулската конвенция беше спряна, не преди това. Тоест, когато един човек е заместник-министър и отговаря за даден проблем, той би трябвало да е наясно с нормативната база, би трябвало да е наясно с действията си като човек, който трябва да спазва тази база и да не допуска такива явления в българското училище. Знаете, че тогава и притесненията на родителите бяха в национален мащаб. След това, разбира се, имаше и други подобни анкети, по друг начин бяха изтекли от Министерството на здравеопазването и така нататък. Казвам всичко това, защото когато един човек решава, че може да поеме този много сериозен пост, наистина в потвърждение и на думите на господин Адемов, той трябва да е диалогичен с всички останали министерства и министри. И не само диалогичен, той трябва да защитава законовите норми в страната и да си дава сметка за това, че работи предимно с хора. Аз лично

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз имам чувството, че присъстваме не на избор на министър, а на избор на папа! Защо е този негативизъм? Защо е това отрицание? В края на краищата министърът е представител, в случая е представител на една от управляващите партии и той е длъжен да изпълнява Програмата за управление. Нищо повече, нищо по-малко! Не му вменявайте чак такива възможности да извършва мащабни, вселенски злодейства като Дарт Вейдър. Не така! Стъпете на земята! В края на краищата каква е ситуацията? В момента България се управлява от коалиционно управление, от две политически сили – ГЕРБ и „Обединени патриоти“. Тази позиция на министър на труда и социалната политика е на Политическа партия ГЕРБ. Нормално е те да си предложат представител, нормално е той да бъде одобрен. Ние по тази причина сме го одобрили, след като сме направили съответните консултации и разговори с нея. Не виждам защо трябва предварително да да сме толкова убедени, че този човек, че тази госпожа няма да си свърши работата. Защо, аз не мога да разбера. Акцентувате върху отделни моменти в нейната биография, нейни изказвания, които аз не съм проверил, тъй като не съм следил нейните изказвания, изявления и прочее, но тя ще бъде министър и ще спазва задължителните изисквания, които са заложени в Програмата на това Министерство. Нищо повече, нищо по-малко! Тя ще изпълнява решенията, които се вземат точно от тази политическа коалиция, която представляваме и ние. И от тази гледна точка искам да успокоя и колегите от БСП, и колегите от ДПС, че никакви залитания няма да има! Можете да бъдете сигурни в това. Най-малкото, поради тази история на „Обединени патриоти“, в която фигурират две партии – едната с история повече от сто години, но ние като коалиция променяме действителността, защото както българите са държавотворен народ, господин Хамид, така Патриотите са държавотворна политическа сила. Държавотворна! На първо място – интересът на държавата! Когато в края на 90-те години никой не говореше за патриотизъм, никой не говореше за ценностна система на българския народ, за традиции, за фолклор, ние в същото време водехме непрекъснато своята трудна, неблагодарна битка и към настоящия момент, доколкото забелязвам, всички партии тук, в този парламент са патриоти, включително и ДПС. И това доживяхме! Така ли е? Така е! Следователно, Патриотите променят реалността в България! Умеят да наложат това, което трябва да наложат! Същото се отнася, естествено, и с моите уважения към нашия по-голям партньор ГЕРБ. Приказваха се какви ли не глупотевини, например и за другите членове на правителството. Някой може ли сега, в този момент, да отрече, че господин Томислав Дончев е един истински патриот? Може ли някой да го отрече? Не може! (Шум и реплики.) Това се отнася за всички министри. Така ще бъде и с госпожа Сачева. Още повече искам да Ви обърна внимание на един малък детайл от нейната биография. Тя е израснала в семейството на един истински патриот, който е положил неимоверни усилия да събере всички исторически сведения от най-дълбока древност и да напише тази книга

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа – членове на Министерския съвет, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Симеонов, първо, започвам с това, че Вие два пъти вземате думата и два пъти говорите за глупости, глупотевини и всякакви други неща, които въобще не са достойни за този дебат. Второ, искам да Ви обърна внимание, че Вие съвсем не сте разбрали институцията, в която се намирате и която избира членовете на Министерския съвет. Няма никакво значение какво сте се разбрали коалиционните партньори, какво е мислил един или друг. Тук парламентът, Народното събрание казва: този може да бъде министър, този не може да бъде, и обяснява защо. Това е идеята на парламентаризма и на висшата ни институция. И ако казвате, че няма никакво значение кой е министър и кой не, то тогава защо седят тези хора тук? Защо не ги сменим с някои други? Защо не изберете произволно някой и да кажете: ето тук, няма значение кой е. Разбира се, че има значение кой е. Искам да Ви направя реплика и за друго. В тази зала никой няма монопол върху патриотизма. Това, че сте го сложили в заглавието на коалицията, партията или нещо такова, не значи, че сте по-голям патриот от мен, от тях или от когото и да е тук, и работим за България! (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Това, че имаме различни виждания за това как трябва да се работи, не ни прави по-малко или повече българи. Искам да Ви кажа, понеже казвате, че променяте реалността, променяте я наистина. За съжаление, според нас не за добро, защото за сектора, за който говорим, ние говорим пред народа, в който милион и половина души живеят под прага на бедността, народа, в който огромна част гледа към Социалното министерство като единствен източник на надежда,

че в това Министерство няма никаква идея за това какво трябва да се случи утре. Следваща точка, госпожо Председател, ще трябва да се гласува Законът за държавното осигуряване, и там ще видите, че каквото и да се говори, става дума просто за поредното местене на

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин Симеонов, тук в момента говорим за избирането на протежето на Иван Костов,

Една анкета, финансирана от неправителствена организация, наричаща се „Джендър образование, изследвания и технологии“. Това става през месец януари 2018 г. Говорим за един кандидат за министър, който отрича османското робство и говори за османско присъствие, който вади пасажи от българската история, който намери начин да се вкарват бежанци в България, като заобикалят охраната по българската граница. Това е министър на идеологии, отречени от Конституционния съд – говорим за Истанбулската конвенция, и това е министър, отричащ българското. Това, че използвате думичката „патриот“, от Вашата уста, че се зовете за патриот, единствено обижда патриотизма. Защото Вие не сте никакъв патриот, и Ботев го е казал. Вие, прикрити под Вашия патриотизъм, сте готови да продадете всичко българско, и това ще го докажете, като гласувате и подкрепите тази кандидатка за министър. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП Трета реплика не виждам. Дуплика – господин Симеонов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! По реда на репликите на господин Зарков – пак има някакво неразбиране, че няма значение кой е и какъв е. Единственото, което подчертах, е, че този министър изпълнява Програмата на правителството, и ако не я изпълнява, той ще бъде сменен. Програмата е пред Вас, може да се запознаете с нея и да търсите всякакви подводни камъни, каквито вадите тук без основание според мен. Познавам госпожа Сачева като човек с характер, с много добри познания в областта, за която отговаря, и с нейната последователност. Това са качества, които мисля, че са положителни. Единственото, което апелирах към всички Вас, е да дадете възможност на госпожа Сачева да започне и да работи като министър, пък след 100 дена, ако искате, дайте, пак ще направим един анализ. Иначе необяснима е тази истерия – чисто политическа. Зад тази истерия даже няма и фигури, няма личност. Фактически Вие не протестирате срещу госпожа Сачева, а по принцип. Ето, това не одобрявам в случая. Дали съм по-голям патриот от другите или не, това е въпрос, който можем да обсъдим и насаме. Аз само ще Ви питам: какво от своите лични средства сте дали за България, за каквото и да било? Една стотинка?!

на последователно поведение десетилетия наред, в същото време докато Вашата партия се луташе между интернационализма, либерализма и не знам още какво. Мога да Ви припомня отделните етапи на развитието на БКП и на БСП, включително и македонската нация на територията на България, която предшествениците на Вашата партия прокарваха, така че по този въпрос толкова. Дайте възможност на човека да се реализира, след това можете отново вече да искате и оставка, и анализ, и преглед на неговото поведение. По отношение на господин Мирчев – за протеже на Иван Костов да не говорим, защото правилно се обадиха колегите, за такава може да бъде определена и госпожа Корнелия Нинова. Не можах да разбера за какво заобикаляне на оградата говорите и как то е свързано с госпожа Сачева?! Не можах да разбера за какво насърчаване на миграцията говорите?! Не знам просто каква информация и откъде. И пак накрая силни думи, обидни думи, няма да ги коментирам, унизително е. Аз никога никога не бих Ви упрекнал в това, че сте продали България. Мисля, че Вие нямате никакво основание да говорите за каквато и да било продажба от човек, който с толкова не е посегнал на държавата и не се е облагодетелствал. Ако имате факти, излезте и ги кажете. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Симеонов. Благодаря Ви. Господин Сираков, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожо и господин вицепремиери, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Последният един час явно го прекарахме в загрявка за дебата по бюджета. Разбира се, че е изключително отговорно изборът на това кой ще бъде министър, особено на ресор, какъвто е социалният ресор. Но мисля, че през този един час разширихме много кръга на дебата и засегнахме теми, които ще намерят своето обсъждане в следващите дни. Първо, като член на Комисията по труда, социалната и демографската политика бих искал да изразя своята благодарност и уважение към труда, който министър Петков вложи до момента. Наистина един изключителен професионалист и експерт. Имах възможността да бъда част от процеса, през който минахме, до приемането на трите закона, които бяха изключително важни за хората с увреждания, за децата с увреждания и техните семейства, преговорите, които той води през последните месеци във връзка с допълнителната пенсия, и ред други казуси, на които няма да се спирам в момента. Мисля, че господин Петков направи достатъчно, за което аз лично му благодаря. В същото време виждаме, че се отвориха няколко разнопосочни теми, които са част от политиките, които се водят от Социалното министерство. За съжаление, тези теми се решават обаче емоционално и се заявяват емоционално на улицата. Ето това на мен лично не ми харесва. Когато говорим за министър като длъжност, като позиция, той наистина трябва да съчетава, освен експертиза, и възможността да може да чува гласовете на улицата, различните мнения и да обяснява политиките, които правителството възнамерява да реализира, така че те да бъдат най-добрата пресечна точка между желанията на хората и изпълнението на Програмата на Програмата на правителството. В случая считам, че сме в нова ситуация и имаме нужда от министър, който да работи с екип, имайки възможността, първо, да чува достатъчно добре, да може трезво да взема решения и да бъде в постоянен диалог и комуникация с всички онези засегнати страни, които в момента емоционално изказват своите проблеми. Когато умът е заслепен от емоцията, той много често приема навитото въже на земята за змия, и обратно – много често пропускаме да оценим риска и някои змии ги приемаме просто за навити въжета. Затова трябва да бъдем изключително емоционално стабилни, да имаме стабилен ум и да имаме добра комуникация между заинтересованите страни. Аз лично смятам, че госпожа Сачева би могла да се справи с това предизвикателство в новата ситуация, като по никакъв начин не омаловажавам свършеното до момента, а напротив, аз го приемам като надграждане с други умения. Не по-добри, не по-лоши, а други умения в ситуацията, в която се намираме сега, защото ако трябва да припомня, имахме един проблем, който емоционално се заявяваше на улицата, докато се приеха трите закона. След като се приеха трите закона, никой нищо не каза за Закона за социалните услуги. След това емоционалният проблем се прехвърли върху Стратегията за детето. Когато Стратегията за детето се оттегли, същият този емоционален проблем се прехвърли върху Закона за социалните услуги, за който никой не казваше, че има някакви проблеми. В момента се опитваме да прехвърлим един емоционален проблем в тази зала на човек, който все още не е встъпил в длъжност и ние не знаем какво ще направи.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа вицепремиери, министри, уважаеми колеги! Макар че специалист като доктор Адемов – председател на ресорната комисия в парламента, ресорната на Министерството, чийто титуляр днес се сменя, каза всичко по темата, което бихме искали да кажем от нашата парламентарна група, вземам думата, за да разсея казани от тази трибуна неща относно дебата днес. Няма да казвам кой ги е казал, защото няма никакъв смисъл. Вече по тази тема се изказаха колегите от БСП. Дебатът за смяна на министри е като дебата за избиране и сваляне на кабинет – да го кажа на тези, които изобщо не са в час, и няма как да влязат в час. Дебатът е политически, преди всичко е политически дебатът при смяната на министри, и става въпрос не само за личности, дори не толкова за личности. Става въпрос за политика, става въпрос за програма, става въпрос за реформи, става въпрос за натрупани проблеми в съответния сектор. Това е дебатът. Такъв е бил той в българския парламент 30 години, такъв е във всички парламенти, такъв, надявам се, ще продължи да бъде, ако намалим недоразуменията в този парламент. Защото кога, ако не при тази тема, трябва да се дискутират политики?! И какво имаме ние насреща, и защо всички колеги държат да се дискутира политика в този сектор? Прави ли Ви впечатление, че в този мандат най-много са протестите по различни теми в този сектор? Прави Ви, но го премълчавате. Защо? Защо са най-много проблемите там? Не че няма проблеми и в други сектори. Първо, защото е най-обществено чувствителен, заедно със здравеопазването и образованието, второ, защото няма фокус на реформите, уважаеми колеги. Няма фокус! Реформите са на принципа: има протест – приемаме, когато стане неизбежно, и правим нещо. Реформите са като „тука има – тука няма“ – една игра, улична. А трябваше да има ясна представа какво се прави; какво се прави с децата с увреждания – майките, какво се прави с болничните, какво се прави с… Толкова много неща са, няма смисъл професионално да ги изреждам, още повече че се изказвам по-скоро политически за дебата – какъв трябва да бъде, и защо той е политически. „Избираме тук една личност – казва човекът преди това – и Вие сега, какво? Ами дайте ѝ шанс на тази личност“. Ами, да кажем две три думи защо се налага да избираме друга личност.

Благодаря, госпожо Председател. Все пак смятам, че темата е важна за българското общество и оттам трябва да е много важна за парламента, затова от нашата парламентарна група протестирахме и по процедурата, госпожо Председател. Сега разбрахте ли, защо тази точка не може да е извънредна точка в извънредно заседание? Тя е изключително важна. Тя засяга социалната тъкан на българското общество, засяга политическата тъкан на този парламент. Имаме ли ние ясното съзнание, че трябва да се води този дебат? Управляващите имат ли съзнанието, че при смяна на министри в два от секторите в два от секторите с най-голямо текучество – там проблемите са натрупани, че е добре да чуят опозицията поне в тези два сектора – социалния и здравния? Или ще става малкият коалиционен партньор тук и ще ни говори – да не използвам терминологията, която чухме от тяхната уста – че не ни отива да говорим такива неща. за права и свободи“ още веднъж акцентираме върху това: кои са реформите? Как ще изглежда този сектор в края на мандата, как ще изглежда след два мандата според визията на управляващите, според визията на опозицията? Какво се е случило, за да се иска смяната на този министър – основателните причини? Има такива, убеден съм. Убеден съм, че министър-председателят не е поискал тази оставка хей така. Е, къде освен тук, е мястото това да се чуе и да се дебатира?

Госпожо Председател, господа министри, дами министри, дами и господа народни представители! Господин Симеонов, само да кажа, че за подобна реплика за Иван Костов осъдих Бойко Борисов и имам съдебно решение. Моля да се съобразявате с това – че никога и по никакъв повод не съм била там, близо до този човек и в СДС! Сега по същество. Уважаеми колеги, какво се случи от вчера до днес, откакто беше обявена смяната в кабинета? Първо, вчера се появи прессъобщение, че днес в 12,00 ч. новият министър ще приема. 12,00 ч. мина. Променете си прессъобщението. Това обаче е дребен детайл към голямото. Какво показва тази арогантност на кабинета Борисов? Че за пореден път правителството казва на нас, дано да Ви е неудобно от това, но и на българските граждани: парламентът е нищо. Аз решавам, аз назначавам, аз въвеждам в 12,00 ч. Няма никакво значение, че няма такава точка в дневния ред на парламента и че този министър все още не е гласуван. Системно, три правителства по ред господин Борисов руши институциите в България, унижава парламента в парламентарна република. Това е първият ни извод. Второ, колеги, Вие дали прочетохте решението за смяната на министри? Някъде да сте видели мотиви? Тук няма нито една дума „мотиви“ защо се прави това. Единствените думи на премиера за смяната са, че никой министър от кабинета не иска да работи с Бисер Петков. Уважаеми господин Дончев, по-страшно нещо от високия тон в политиката е мълчанието в политиката. Вашата група мълчи вече час и половина, Вие – също. Госпожо Председател, искаме всеки един от присъстващите министри да ни запознае с мотивите си защо не може и не иска да работи с Бисер Петков. Цитирам господин Борисов, че това са единствените мотиви. Моля да ги поканите един по един и да кажат, да осветлят Народното събрание и обществото какво се случва и защо се налага тази промяна? Третото ни заключение. Уважаеми колеги, броили ли сте колко промени имате в Министерския съвет от началото на този кабинет,

предишните имаше мотиви – или за корупция, или поради некомпетентност. Какво означава това? Половин Министерски съвет сменен за три години поради съмнение за корупция или поради некомпетентност означава едно: некадърност на този екип, която поражда нестабилност в държавата. Вие сменяте тези министри като носни кърпи. Защо, се питаме? Защото по този начин се опитвате да отпушите напрежението, да горите бушони, за да не стигне въпросът до първия. Първият обаче винаги носи отговорност за екипа, който той си избира и сменя постоянно, когато стане горещо в обществото, за да отбие топката и да успокои страстите. Проблемът не е в кадрите. Проблемът е системен, той е в това, че цели системи са в колапс в България. Питам Ви, уважаеми управляващи: като Кирил Ананиев смени Николай Петров, какво се промени в здравеопазването към по-добро, освен че в последния месец започнаха да затварят болници? Здравната реформа я няма никаква, става все по-скъпо да се лекуваш, все по-недостъпно е здравеопазването. Какво се промени? Става по-лошо. Какво стана, когато Росен Желязков смени господин Московски? Тол системата е в пълен провал и постоянно я отлагате, а тези дни научихме, че за да строите магистрала „Хемус“, копаете река Вит незаконно. Какво стана, когато госпожа Аврамова смени господин Нанков? Ами 320 хиляди българи останаха на воден режим. Какво значение имат кадровите промени, когато е сбъркан моделът на управление, когато системите се рушат? Какво решавате с това? Смятате, че просто отпушвате поредното напрежение. И сега за новия министър. Казвате – управляващите коалиционни партньори Патриоти, че тя ще изпълнява Програмата на правителството. Тогава е излишно да Ви питам: ще има ли преизчисляване на пенсиите? Няма да има, защото правителството на Борисов го няма в Програмата си. Ще се направи ли минималната пенсия 300 лв., както искат Патриотите, които днес горещо я защитават? Не, няма, защото в Програмата няма такова нещо. Ще се промени ли социалното подпомагане? Не, няма. Питам пише ли в Програмата на ГЕРБ, че ще въвеждате противоконституционната джендър идеология? Не, нали?! Но тя я въвеждаше като заместник-министър на образованието. Пише ли в Програмата на ГЕРБ, че ще подменяте историята на България в учебниците? Не, не пише, но това се случва в Министерството на образованието. Пише ли в Програмата на ГЕРБ, че ще прехвърляте част от грижите за нашите деца на неправителствени организации срещу тлъсто заплащане? Не, не пише! В Конституцията пише, че това е грижа на държавата. И във Вашата Програма не го пише, но тя го правеше. Е, питам Ви тогава: коя точно програма ще изпълнява? Въпросът е риторичен, отговорът ще си го дадете сами. За нас поредната кадрова промяна не решава нито един проблем за системите, които са в колапс. Кадровата промяна се прави, само за да се доизкара мандатът криво-ляво. Кадровата промяна е агония за правителството, но по-лошо – тя е несигурност за страната, колапс на цели системи, агония на българския народ. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Нинова. Реплики? Господин Иванов, заповядайте. ЛЪЧЕЗАР

Моята реплика е към госпожа Нинова. Тъй като ние чухме нейните критики, бих искал да ѝ задам следния въпрос: когато през 2013 г. Вие бяхте председател на Социалната комисия, какви предложения направихте и

някак не Ви отива, тъй като през всичките тези три мандата, в които Политическа партия ГЕРБ управлява, с всеки изминат ден подобрява своята социална политика и днес гражданите на България имат много по-големи социални придобивки, и майките – да не изброявам всичко, тъй като тук има специалисти, които могат да отразят това нещо. В заключение, бих искал да кажа и още нещо. Правителството на партия ГЕРБ и на господин Борисов се стреми с кадри, които променя, с поставянето на нови министри, да подобри своето управление, за да може да имаме и четвърти мандат,

преди толкова години бях първият депутат, който обяви Политическа партия ГЕРБ, и казах, че ще управляваме. И не само четири мандата, още много мандати, госпожо Нинова, докато успеете да създадете мостове, да има диалог. Съвременната политика се гради на мостове и диалогизъм.

Моля за тишина, колеги! права сте, че парламентът избира министрите, но премиерът ги предлага и това го пише в Конституцията. Не виждам нищо нередно в това, защото премиерът носи отговорност за изпълнителната власт. Вицепремиерът е тук. Предложението е на господин Борисов и в това няма нищо странно – така се правят промени в правителството. За кадровия въпрос. Преди два месеца тук гласувахме поне 30, 40 промени в комисиите, които бяха направени от Вас. Ние ги подкрепихме, защото Вие носите отговорност за Вашите кадри. С какво се промени работата на Комисията по гражданско общество, след като вече начело не е господин Кутев, а е господин Гьоков? – мога да Ви питам аз. Може би тя е започнала да работи много по-добре?! поне аз не съм забелязал някаква кой знае каква промяна, защото вероятно и господин Гьоков изпълнява програмата на БСП. Това Ви каза и господин Симеонов преди малко. Това е отговорност на правителството. Разбира се, Вие имате право да гласувате „против“, както ние имаме право да гласуваме „за“, и така и ще направим. И в това също няма нищо странно. За джендър идеологията. На един пленум дванадесет часа спорихте дали да е госпожа Йончева, или господин Станишев по отношение на джендър идеологията, защото господин Станишев бил привърженик на джендър идеологията, а пък госпожа Йончева била противник. двамата отидоха в Европейския парламент и гласуваха по един и същи начин за Истанбулската конвенция с „въздържал се“, но там не е като в нашия парламент – там „въздържал се“ означава „за“. Така че, когато така пламенно защитавате една или друга теза, си давайте сметка, че и Вие невинаги сте последователни като партия. Да, Вие сте последователна (обръща се към народния представител Корнелия

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа вицепремиери, министри, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Нинова, за пореден път днес, от тази трибуна, ставаме свидетели как манипулирате или се опитвате да манипулирате българските граждани, и то по изключително чувствителни теми, касаещи образованието, децата и други въпроси, по които Вие също неведнъж сте взимали отношение. Ще припомня, че не парламентарната група на ГЕРБ задаваше въпроси на госпожа Цачева като министър за Истанбулската конвенция и не ние събирахме подписи за подписването и ратифицирането на тази конвенция. Сега по темите за образованието, понеже споменахте учебните програми. Господин Иванов Ви зададе няколко въпроса и аз ще Ви задам един: знаете ли как се изработва и как се приема учебна програма по даден учебен предмет? Аз веднага ще Ви отговоря на този въпрос, защото знам, че ще се затрудните, а колегите, които са от сферата, са на задните редове, за да могат да Ви подскажат. Учебната програма, госпожо Нинова, се изработва от преподаватели от висши училища, учители, експерти те участват в работните групи. След това, тази учебна програма се публикува за обществено обсъждане – бива публикувана на сайта на Министерството, обсъжда се отново на дискусии в страната с много учители. В този смисъл, няма как госпожа Сачева сама да е променила някоя учебна програма тихомълком, на тъмно, без в процеса да

господин Лъчезар Иванов ще кажа същото като на господин Симеонов: четете ги тези съдебни решения бе, колеги, имам и такова, че не съм уволнявана за корупция – ще Ви го предоставя лично, за да спрете да повтаряте тези мантри постоянно.

броят на семействата, които получават енергийни помощи; обезщетението за отглеждане на дете между една и две години; средствата за ученици от първи клас и нагоре на майките – студентки; обезщетения за безработица; и мога да продължавам още. Това направихме! Замразихме стажа и възрастта за пенсиониране – обратно на Вашата политика, където сега млади хора не могат да се пенсионират и така нататък, но няма да продължавам. Просто Ви казвам, че сме си вършили работата така, както сме я разбирали. Вие не само, че не събирахте подписи за Истанбулската конвенция, Вие просто я приехте в Министерския съвет. Има решение на Министерския съвет, че сте я приели и я внасяте в парламента. Това не е достатъчно ясен акт, че правителството на Борисов прие Истанбулската конвенция? И, когато видя обществения отзвук, тогава я оттеглихте. Не съм казвала, че програмите са правени на тъмно. Казах, че е подменяно съдържание на българската история в учебниците. Вместо да ми обяснявате процедурата, как се е случвало това с обществено обсъждане и така нататък, идете при онези родители, които протестират, идете при онези директори на училища, които Вие много добре знаете, че идваха и тук и ни предоставиха джендър анкетата в училищата, предоставиха ни учебниците, в които български класици, автори, големи имена отпадат. На тези хора го кажете! И разберете – спорът в тази зала не е само между нас и Вас. Той Той е отзвук на обществените отношения, той трябва да е отговор на тези хора отвън, които ни гледат тук. Кажете сега на тези хора, които протестират, това, което казвате на мен тук – да видим как ще Ви разберат те и дали ще Ви разберат! Никой не ги е довел! Идете и им кажете, че някой ги е довел и ги е организирал! Абе, хора, престанете да обиждате интелигентния български народ. Щом някой е против правителството, значи някой го е довел?! Щом някой има различно мнение, значи трябва да ходи в затвора?! тази пълзяща, вече пълна диктатура в държавата дотук ни дойде. Никой няма право на протест, защото някой го бил организирал. Отнемате правото на хората свободно да изразяват различно мнение. Докато нас тук не ни е страх, те имат страх от това! Просто спрете да ги мачкате. Оставете ги да бъдат свободни и да изразяват мнение, различно от Вашето – най-вече по време на избори го направете, защото големият проблем на България е честността на изборите, ако изборите бяха честни, нямаше да е тази политическа конфигурация в този парламент. Благодаря, уважаема госпожо Нинова. Давам думата на господин Веселинов. Заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми колеги! Трудно се говори след такава апокалиптична риторика и призракът на това апокалиптично мислене е нещо лошо, когато се разиграва в тази зала. зала. Говорейки за рушене на институциите, всъщност всеки трябва да се загледа в себе си и да си помисли чрез своето политическо поведение дали не допринася точно за това. От началото на мандата се наслушахме на една и съща грамофонна плоча, независимо по какъв въпрос се поставя тя. В случая май беше изтървана само опорната точка – „България умира, изчезва…“, и така нататък. Едно и също се говори, независимо за какъв въпрос става дума в залата. Аз мисля, че въпросът е доста обикновен, да го кажем. Става дума за подмяна на член на Министерския съвет след подадена оставка от неговия предшественик. Всеки има право да си задава въпроси и да търси отговори какви са причините за тази оставка. Предполагам, че журналистите извън тази зала ще си свършат по-добре работата, отколкото колегите тук да се правят на разследващи журналисти. По отношение на позицията на групата на „Обединени патриоти“, която неколкократно беше намесвана в изказванията, мога да кажа, че тя е абсолютно осъзната и взета след проверка на определени обстоятелства и факти, и след среща с кандидата за министър, на която бяха поставени основните проблеми, които ни вълнуват нас, които смятам до голяма част от тях вълнуват и българското общество. Тези въпроси бяха поставени може би без този патос, който се разиграва, когато стане дума за залата, но във всеки случай достатъчно отговорно и достатъчно безкомпромисно, нека да го кажем. Факт е, че в социалната система има натрупани напрежения и тези напрежения продължават да тлеят от доста време – повече от година. Решаването на едни проблеми не води до решаването като цяло на всички проблеми. Може би основният проблем в в това отношение е липсата на активен диалог с гражданското общество и ясното усещане за посока, за цел на политиките, които се предлагат. Безспорно, в момента основен проблем е Законът за социалните услуги, който създава двусмислия. Тези двусмислия могат да доведат до тълкувания, а, не дай боже, и до практики, които са против

заявя, че госпожа Сачева се вслуша в нашите притеснения. Нашето виждане е, че влизането в сила на този закон трябва да бъде отложено. Трябва да се случи този дебат с противниците на Закона, трябва да се изяснят текстовете и в края на краищата този закон, преди да започне да функционира, трябва да бъде ремонтиран. Предполагам, че е въпрос на дни да внесем предложения за отсрочване влизането в сила на Закона и в това отношение ще разчитаме на на колеги от всички други парламентарни групи, най-вече, разбира се, на колегите от ГЕРБ. В това отношение, мисля, че ние имахме разбирателство с бъдещия министър, защото няма съмнение, че тя ще бъде избрана. (Шум изключително важна тема е тази сбъркана пирамида на социалното подпомагане, която води до етнически привилегии, до привилегии на маргинализацията и до едни бъдещи социални рискове за нашето общество. Концепцията срещу циганизацията трябва да бъде приета. Това казвам аз и смятам, че в това отношение може би в следващите месеци ще започне истинският дебат. Въпреки че ние трябва да отбележим – имаме първите позитивни стъпки в това отношение с подкрепата на колегите от ГЕРБ, трябва да го заявя ясно – в Закона за социалното в ред други закони, където намалихме интензитета на подпомагане или изобщо го премахваме, когато има неявяване на училище и ред други случаи – примерно липса на социализация, липса на явяване в програми за заетост, програми за образование и ограмотяване и така нататък. На нас не ни трябват решения на парче. Трябва ни цялостна промяна на политиката, защото тази политика ражда маргиналност, ражда циганизация, а тази циганизация е опасна за държавата. Законът за възрастните хора и най-вече грижата за възрастните хора е третият стълб, на който държим в политиката на Министерството да има сериозни промени и чуваемост на нашите тези. Надяваме се и в тази посока диалогът да е ползотворен – не за нас като „Обединени патриоти“, а за всички онези български граждани, които разчитат на по-адекватна държавна политика. Тук за пореден път се вади дъвката за Истанбулската конвенция, която, държа да отбележа, беше разобличена от нас – Патриотите от ВМРО, в тази битка се включиха след това много политически сили и тя вече е доведена до успешен край. Не мога да си представя и не мога да си обясня по друг начин, освен като политическа неграмотност, опитът да се предпостави това, че някой ще промени решението на Конституционния съд или пък ще настоява, въпреки това решение, да бъде приета Истанбулската конвенция – не, категорично ние, Патриотите в тази зала, сме гаранция, че това нещо няма да се случи. Говорят се преразкази по картинки на тема „Учебно съдържание в учебниците по история“. Нека да напомня, че преди малко повече от година, благодарение именно на наша инициатива, на наши колеги в Комисията по образованието, бяха създадени работни групи, които изчистват, за съжаление, десетилетните соросоидни идеологеми, с които са задръстени учебниците. Мисля, че османското присъствие вече е преодолян проблем, поне в новите учебници и учебни програми, а ако има останали някъде подобни остатъци на догми, които които са изповядвани именно от тези джендър среди, трябва да продължим да ги чистим. И за джендър идеологията – извинявайте, ама сега, в края на краищата, основният, флагманът на джендър идеологията, е европейската социалдемокрация. Партията Партията майка, както казват европейските социалисти, са тези, които под път и над път прокарват тази идеология. За съжаление, това не е само тяхна територия, има прекалено много заразени от този тип поведение, но, колеги, нека всички заедно да се противопоставим на тази идеология. Не е въпросът да правим повече фойерверки, а да опазим това, което наистина е ценно – семейните християнски ценности. В това отношение аз смятам, че не трябва да има по- и по-малко антиджендър

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа вицепремиери и министри! Господин Веселинов, имам два въпроса към Вас. Единият е: редно ли е, тъй като ние сме държава на разделение на властите, шефът на шефът на изпълнителната власт, в лицето на министър-председателя, да си определя екипа? Това е първият ми въпрос. Вторият въпрос: редно ли е, тъй като ние сме парламентарна република, вижте конституционните задължения, ние, когато не сме доволни от даден министър или от цялото правителство, да искаме вот на недоверие? Задавам Ви чисто риторични въпроси. Тъй като в момента тази Истанбулска конвенция я дъвчем като дъвка дъвка и за мен е невероятно защо я споменаваме, при положение че гласуваме министър по социалната политика, ще Ви кажа, че би трябвало изобщо да няма дебат в тази насока, тъй като тя вече е в небитието, тя вече е прах. Конституционният съд съд категорично я отхвърли. Да Ви припомня само, че първите, които се обявиха срещу тази джендър идеология, така наречената Истанбулска конвенция, беше Георги Марков от ГЕРБ, беше Славчо Атанасов от „Обединени патриоти“… (Силен шум и реплики.) Вземете и прочетете интервютата, приятели. Третият беше Ангел Джамбазки от Европейския парламент. В същото време под влиянието на господин Симеонов в Министерски съвет убеди половината министри да си променят мнението по въпроса за Истанбулската конвенция и това е факт.

Безспорно, господин Атанасов, право на министър-председателя е да предложи промени в своя екип. Той това и прави. Дебатът, който се получи – аз затова и казах, че прекалено мрачни, прекалено всеобхватни са краските на този дебат – е като за вот на недоверие за цялостната политика на правителството. Разбира се, опозицията има право да внесе такъв вот и ще чуем горе-долу същото, което чухме и сега, въпреки че темата е различна. По отношение на Истанбулската конвенция. Да, няма някой, който да може да оспори, че „Обединени патриоти“ започнаха тази разяснителна кампания. Включиха се БСП, за което сме им благодарни, включиха се и други политически сили, но „Обединени патриоти“ сме тези, които… припомня изказването, ако щете, и на вицепремиера Каракачанов в залата на Министерския съвет. Мисля, че тогава шестима от министрите се въздържаха по приемането на тази конвенция, но това е свършен факт. След решението на Конституционния съд не само Европейският парламент, но и римският папа не може да ни задължи да променим отношението си към тази конвенция. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Процедура. Заповядайте, господин Попов. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми госпожи и господа министри! Уважаема госпожо Председател, тъй като кандидат министърката, госпожа Сачева, е тук в залата, моля да я приканите тук на тази трибуна да дойде да отговори на въпросите, които зададохме и от парламентарната група, както и на още няколко въпроса. Тя твърди през 2013 г. следното: „ГЕРБ управлява със страх и репресии. Директорите на общински държавни фирми по места са принуждавани да стават членове на ГЕРБ, за да запазят работата си. Фирмите са мачкани и рекетирани като никога досега.

„Ще помагам. Помагам Ви с всичко, с което мога“. „А защо е тази снимка на бюрото ти?“ – попитах аз, в случая кандидат-министърката. „За камуфлаж – да ме оставят на мира.“ – каза ми той. Възрастен мъж ми каза: „Не искам да загубя и сина си, дъщеря ми вече е емигрант.“ Уважаема госпожо Сачева, държите ли още на тези думи, и ако не, защо е тази метаморфоза?

поиска да направи изказване и да отговори на всички въпроси. Нека да продължим с изказванията, за да могат да се съберат всички въпроси и тогава ще дам думата на госпожа Сачева. Заповядайте, господин Дончев, за изказване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа вицепремиери, госпожи министри, господа министри! Уважаеми колеги, изразявам позицията на ВОЛЯ по повод номинирането на госпожа Деница Сачева за министър на труда и социалната политика. Ние няма да подкрепим тази кандидатура. Решението ни е резултат от нашата последователна, отговорна позиция по повод опитите за налагане на джендър идеологията в българските училища от добре финансирани неправителствени организации и от ключови държавни служители. Още преди година повдигнахме въпроса за подписаната заповед от заместник-министъра на образованието Сачева до училищата в област Стара Загора. В тази заповед беше спусната инструкция да бъде проведена анкета сред учениците, в която те да се определят дали са момчета, или момичета. В отговор на парламентарно питане ни беше обяснено, че това било инициатива на НПО и едва ли не Министерството играе ролята само на пощенска кутия, без да носи отговорност какви безумни анкети и какви идеологии прокарват те сред българските деца. Предполагаме, че подобни анкети са били разпространявани и в други области в страната. ВОЛЯ е била винаги против Истанбулската конвенция, за съхраняване на семейството и семейните ценности. ВОЛЯ е против насилственото налагане на провалените вече либерални идеи. Смятаме, че с работата си до момента госпожа Сачева е показала, че подкрепя тази политика и няма как да гласуваме за нея. Ще продължа изказването си като кажа, че ненапълно съм съгласен с изказването на госпожа Нинова, свързано със социалното напрежение и че смяната на един министър в социалната политика с друг ще бъде отдушник. Лично аз не усещам особено напрежение, насочено към досегашния министър на социалната политика.

но не мисля, че трябва да я издигаме по-нависоко, назначавайки я на пост „министър“, още повече министър на социалните услуги с нейните възгледи и идеи, на които сме свидетели.

След като не виждаме мотиви, за мен възниква въпросът: защо се извършва тази промяна? Обвързвайки тази промяна със Закона, който очакваме да влезе в сила, а именно Законът за социалните услуги от 1 януари 2020 г., изпитвам сериозни притеснения, че се сменя един достатъчно социално ориентиран министър с достатъчно антисоциално ориентиран такъв. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Дончев. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Колеги, не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Давам думата на госпожа Сачева. Заповядайте, госпожо.

Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри и госпожи министри! Благодаря, първо, за доверието и благодаря на хората, които ме подкрепиха днес. Разбира се, също благодаря и за критиките, които получих. Те също са ценни и полезни за мен. Много добре съзнавам мащаба, отговорността и трудностите, които са свързани със социалната политика. Както беше споменато вече в изказванията на народните представители, това е комплексна политика, която включва и задължително трябва да ангажира познания както в областта на здравеопазването, така и в областта на образованието, така и в областта на финансите. В значителна част от тези сектори аз имам личен опит – практически, управленски и административен. Така че смятам, че в това отношение бих могла да бъда наистина полезна за търсенето на балансирани решения. Макар че на Министерството на труда и на социалната политика често се казва „Социалното министерство“, това е министерството, което се занимава и с пазара на труда, и с индустриалните отношения, които пък имат пряка връзка също и с Министерството на образованието. Така че както и досега, така и за в бъдеще, връзката между двете министерства трябва да бъде търсена както по отношение на връщането на децата обратно в училище, така и по отношение на кадрите, които трябва да намерят своята реализация на пазара на труда. Що се отнася до политиките, които ще изпълнявам – защото да си министър на труда и социалната политика означава да си част от изпълнителната власт, а изпълнителната власт затова изпълнява, е ясно, че управленските приоритети на това коалиционно правителство са вече разписани, ясни са и са факт в Управленската програма, така че не би следвало да има изненади в това отношение. Ще отговоря конкретно на критиките, които получих, и на мащабната дезинформационна кампания, която, признавам, ме изненада, че е организирана в моя част. Изненадана съм от задълбочените познания на моята биография, но, разбира се, изтъкнатите тук информации основно са събирани в интернет търсачки. Анкетата, за която се споменава толкова широко, е анкета, която е въведена пет години преди аз да бъда заместник-министър на образованието и науката. Анкетата е въведена по времето на министър от БСП, който беше и кандидат за кмет. Всъщност истината е, че правителството на ГЕРБ отмени тази анкета, докато тази анкета беше въведена по времето на професор Анелия Клисарова. Тъй като Вие използвате интернет търсачки, аз Ви предлагам сега да вземете Вашите мобилни телефони, да напишете „Сексуално образование“ и да напишете „Задължително сексуално образование“, и тогава ще видите името на друг кандидат за кмет, подкрепен от Българската социалистическа партия. Така че моля да не вменявате това, което не се е случвало на хора, които нямат нищо общо с това. Джендър идеологията не е въвеждана в българското образование, не е подкрепяна от нито един член на политическия екип на Министерството на образованието и това го твърдя категорично. Понеже искахте от мен категорични отговори – твърдо вярвам, че полът се определя биологично. Защото, държа да подчертая, че освен заместник-министър на образованието все пак съм и на науката, Така че няма за какво да има притеснение в тази област. По отношение на Истанбулската конвенция. За нея вече има решение от Конституционния съд, така че няма какво да се коментира. Пак казвам, изпълнителната власт изпълнява решение. Разбира се, важно е да се подчертае това, че съм против насилието, особено насилието срещу жени и деца, и съм за традиционното семейство между мъж и жена. Ако това са отговорите, които искате да чуете, давам ги днес ясно и категорично. По отношение на интервюто, което споменахте, и за което съм също впечатлена от Вашата архивна дейност, която сте развили. Интервюто е част от предизборна кампания, в която участвах през 2013 г., отнася се до конкретни казуси, които са възникнали по време на предизборната кампания

Самият факт, че днес аз работя заедно с Политическа партия ГЕРБ означава, че приемам политиките, които партията прави и провежда и означава, че всеки има право на мнение, което мнение може да се развива във времето. Ако Вие отричате възможността на човек да се развива, аз не бих се учудила, защото Вие дори отричате възможността да се прави политика, основана на факти. Така че в това отношение нямам притеснения. По отношение на Закона за социалните услуги гарантирам, че ще провеждам диалог с всички заинтересовани страни, защото социалната политика трябва да обединява, а не трябва да разединява. Именно заради това смятам, че е важно да се слушат всички гледни точки, да се отчитат притесненията на хората, но същевременно използвам възможността, тъй като днес е и Международният ден на хората с увреждания, да отбележа, че няма да отстъпя от това, което вече е постигнато по отношение на и на ангажиментите, поети към хората с увреждания. Така че в заключение мога да кажа, че думите, които ме характеризират, са: диалогичност, баланс и добронамереност и аз това мога да обещая.

ще гласуваме. Моля квесторите, поканете народните представители в залата. Ще представя на Вашето внимание: „Проект! РЕШЕНИЕ за персонални промени в Министерски съвет на Република България

Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България на 5 април 2019 г. и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България на 5 април 2019 г. и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 15 май 2019 г.

Избира Деница Евгениева Сачева-Атанасова за министър на труда и социалната политика.“ Моля, режим на гласуване.

Отрицателен вот по групи. Първи отрицателен вот – господин Ерменков, втори – господин Янков, трети – господин Недялков. Заповядайте. Колеги, изчакайте, министър Сачева ще положи клетва след отрицателния вот. ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми дами и господа народни представители! Гласувах „против“, защото днес, на 3 декември – Международния ден на хората с увреждания, аз очаквах тук, в залата, да се проведе дискусия, в която да разберем дали старият министър се е провалил в социалните си политики, в това число за хората с увреждания, и по какъв начин новият ще го направи. Но не разбрахме това нещо! Не разбрахме, защото този диалог тук не се състоя. Не се състоя диалогът по отношение на това какво се е случило в областта на социалната политика. И понеже тук ни обвиняват, че ние политизираме нещата, аз ще Ви прочета още една от причините, поради които гласувах „против“ и тя е изразена от госпожа Вера Иванова от „Системата ни убива“, която, когато разбра, че ще се правят смени в Министерския съвет, каза: „Това е удар върху децата с увреждания.“ Да, колеги, днес, на 3 декември – Международния ден на хората с увреждания, Вие им направихте този подарък. И тя освен това продължи: „Не приемаме мотива, че нещо се е забавило, напротив, забавянето е отпреди десет години.“ Напомням: отпреди десет години управлявате Вие и Вие ще продължавате да управлявате по същия начин и аз силно се надявам, че мандатът на новия Ви министър ще бъде много кратък! Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Ерменков. Господин Янков. КРАСИМИР уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа, членове на Министерския съвет, уважаеми народни представители! Гласувам „против“ предложената промяна в Министерския съвет, така както гласувах против първото предложение на кабинета Борисов, гласувам срещу предложенията на Бойко Борисов, гласувам против Бойко Борисов! Не съм изненадан. Първата промяна в Министерския съвет, още при структуриране на кабинета 2009 г., е само седем месеца след избора на Министерски съвет. Борисов сменя министри постоянно, той няма екип, има хора, които слушат. Той има началници и иска да е обграден с хора, които слушат началника. Мотивите, които бяха изнесени в публичното пространство чрез съобщението в Министерския съвет, са показателни: кадрово решение на премиера въз основа на натрупани във времето основания. Само в това министерство и към този министър ли има натрупани основания господин премиерът Борисов? Реторичен въпрос. Чух по време на дебата, че смяната е да се подобри работата на правителството и че министрите се сменят, когато не изпълняват Програмата на правителството. Тоест признахте, че работата на правителството се нуждае от подобряване и че до този момент по Ваши думи не се изпълнява Програмата на правителството. Смяната на министър не е достатъчна, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство.

Но знаете ли кога е най-тъмно през нощта? Точно преди да съмне и аз вярвам, че предстои светло бъдеще на българския народ, но след управлението на Борисов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Янков. Господин Недялков, заповядайте трети отрицателен вот. уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми народни представители, дами и господа! Ще бъда малко по-емоционален и дано не съм краен. Искам да Ви кажа, че днес с този дебат, а така също с поведението на бъдещия, на вече избрания министър, беше още веднъж доказано, че годишнината от преобразуването на ГЕРБ е по-важна от Международния ден на хората с увреждания. И тя забрави, и Вие го забравихте. Както са казали навремето: днешният ден беше поредният ден, когато прогресивните сили победиха здравия разум и това се случи днес. Притиснати от обстоятелствата, управляващите не можеха да вземат друго решение. Доколко или как ще бъде изпуснато напрежението, е въпрос на бъдеще, но бъдещето е такова, че всеки един от членовете на Министерския съвет, които са вдясно на Вас, вляво от мен, може да има такава съдба.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Вече няколко пъти в залата прозвучаха мненията, които смятам за сериозни и отговорни, че по принцип дискусиите в българския парламент, особено по отношение на Закона за бюджета и законите на бюджета, които са най-важните инструменти за управлението на държавата през следващата календарна година, представляват един от най-ярките политически дебати. Така че ние трябва в този дебат да посочим своето отношение към инструмента, който предлага Министерският съвет, респективно министърът на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса за управление на над 90% от публичните ресурси за здравеопазване през следващата година. В този аспект

не искам да влизам в детайлите, аз ще вляза в детайли, и моите колеги също, и сигурно колегите от другите политически сили, при разсъждаването върху точките на бюджета. Няма съществена промяна в структурата на този бюджет! Понеже тук един от Вашите колеги си позволи според мен съвсем неуместно да заяви, че не бива да се говори на висок глас, защото, видите ли, който говори на висок глас, няма какво да каже, аз ще се принудя да Ви пошепна, че тази политика, която се води от Министерския съвет в областта на здравеопазването, не е одобрена генерално, драстично от Доклада на Европейската комисия, който излезе само преди броени дни. В този смисъл по-скоро заглавието на този закон, не бих си позволил да го предложа, но на практика би могло да звучи така: закон за прекопиране на разходите на Националната здравноосигурителна каса

Колеги, реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепен от Комисията. Гласували

здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност числото „94 300,0 лв.“ се заменя с числото „104 300,00

за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната“, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени

000,0.“ На ред 1.1.3.5.3 „в това число за лекарствени продукти по списък за базова терапия на онкологични и онкохематологични заболявания, коагулопатии и други редки заболявания с разнородни характеристики“: - пред думата „коагулопатии“

„здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ“ числото „110 000,0“ се заменя със „120 000,0“; - на ред 1.1.3.8 „други здравноосигурителни плащания“ числото „70 094,2“ се заменя с „85 694,2“; на ред 1.1.3.8.1 „в това число за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност“ числото „70 094,2“ се заменя с „85 694,2“.“ Комисията подкрепя по принцип предложението по ал. 2, ред 1.1.3.1 и ред 1.1.3.2 и не го подкрепя в останалата му част. Предложение на народния представител Даниела Дариткова.

Изказвания, колеги? Заповядайте, господин Михайлов, после госпожа Джафер.

Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги!

Понеже Вие дойдохте лично при мен да ме попитате защо и ние предлагаме увеличение на средствата в една система, която е нереформирана, аз ще Ви отговоря тук пред цялата зала: защото, като цяло, господин Министър, публичните средства, които се отделят за здравеопазване в България, отстъпват значимо на тези, които се отделят в целия Европейски съюз. Това вчера го каза и Вашият управител на Националната здравноосигурителна каса, че едно е да се казва, че се дават пари, а друго е да се казва, че се дават достатъчно пари. Сега конкретно вече към нашите предложения – те касаят т. 1.1.3, това е за „Лекарствени средства“. Вие много добре си спомняте колко пъти сме дискутирали в Здравната комисия късата реимбурсна листа на българските граждани, по която те могат да бъдат компенсирани със средства, поети от държавата, за провеждане на тяхното лечение. Нашето генерално предложение в случая и затова предлагаме тази цифра от 130 милиона, тя е включена в тази голяма цифра, която ние сме предложили, всички български деца до 14-годишна възраст да бъдат освободени от заплащане на лекарствата, които се прилагат при тях в извънболничната помощ, тъй като се приема, че в болничната помощ те се заплащат от държавата. Това е едно не само социално предложение, а е предложение, което има отношение и към големия демографски проблем в България и ние много държим то да бъде обсъдено в залата, да бъде дискутирано и да бъде прието от уважаемите колеги от всички парламентарни групи. На следващо място, тук си позволих да Ви споделя, споделих и на доктор Дариткова, въпреки че тя се аргументира, че това не е влязло в Закона за здравното осигуряване, допусната е една техническа, правописна грешка няма онкохематологични коагулопатии и те не са съществените, съществените са вродени и придобити коагулопатии. И дори това по някакъв начин да не е защитено в Закона за здравното осигуряване, може би това нещо сега е в процес на проверка, то излизането навън на придобитите коагулопатии ще постави тази група пациенти. Тя е ограничена с огромни разходи. Не сте длъжен да го знаете, но това са пациенти, които изпадат в критично състояние и разходите за тях възлизат на милиони.

това е по отношение, и Ви го споделих, в т. 1.1.3.5.3 „Базова терапия, онкологични, онкохематологични – с допуснатата грешка – и други редки заболявания“. Тук нашето предложение за увеличение, господин Министър, е затова, че аз Ви споделих още на първо четене в триетапната комисия, която беше по Здравеопазване, Финанси и Социална комисия. Не е възможно средства, които са толкова различни по обем, толкова различни по значимост да бъдат обединени в една група. Средствата за лечение на редки болести са изключително финансоемки. Ние сме поели ангажимент към тази кохорта от пациенти – 75% от тях са деца, господин Министър, те не доживяват възрастния период от своя живот. Затова нашата молба е: обърнете се към тях. Ние сме поели ангажименти по Лисабонския договор, от който изтекоха пет-десет години вече и тази цифра трябва да се промени. Освен това нашето генерално предложение, за което Ви казахме в личен разговор, е, че средствата за лечение на редки болести трябва да се върнат към Министерството на здравеопазването. Това е социално значимо направление в здравеопазването, както е туберкулозата, както е синдромът на придобитата имунна недостатъчност, в този смисъл са мотивирани нашите предложения. И на последно място, тъй като още много колеги ще се изказват по всички тези точки, по отношение на Правилата за координация на системи за социална сигурност,

да се осигурят плащанията, които до момента са възникнали към чужди здравноосигурителни заведения, не издържат на критиката, тъй като се вижда в годините, че тези плащания нарастват. Сега това съкращаване, това сваляне на този бюджет

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър! При първото четене на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса ние се обединихме около становището, че трябва да се отделят повече средства за превенция, скрининг, ранна диагностика, защото това е европейската практика, защото така правят модерните здравни системи, защото е прекалено скъпо да се лекуват в късен стадий заболявания, които струват много пари и са без съществен ефект. В този смисъл Вие надхвърлихте нашите очаквания, признавам, защото ние предложихме по т. 1.1.3.1. повече средства за първична извънболнична помощ – предложихме да има пет милиона повече, а това, което Вие предлагате, е да бъдат гласувани шест милиона. Ще се опитам да аргументирам обаче нашите предложения, свързани с предложението ни за повече средства за специализираната извънболнична помощ, както и за медико-диагностична дейност в извънболничната помощ. Уважаеми господин Министър, все повече се задълбочава тенденцията българските пациенти да могат да влизат много по лесно за лечение в болниците, което увеличава броя на хоспитализациите, а трудно да намират направления и трудно да извършват своите изследвания в извънболничната помощ. В този смисъл ние предлагаме и ще подкрепим всички усилия на Вашия екип и на управляващото мнозинство, насочени към извеждане на дейности в извънболничната помощ, а не за изпълняване на социална функция в болниците. Смятаме, че превенцията има за обект много дейности от обществено-икономическия живот, защото чистотата на въздуха, храната, начина на живот, влияят върху превенцията по отношение особено на социалнозначимите заболявания, но има дейности, свързани с профилактиката, като скрининга, които са пряко в обсега на Министерството на здравеопазването. В този смисъл, ако няма достатъчно отделени средства по този член, касаещ бюджета на Здравната каса, ние ще търсим средства за скрининг тогава в държавния бюджет. България остава единствената страна в Европейския съюз, която няма национална скринингова програма. Все повече специалисти настояват за Национална програма за борба с рака. Тук провеждаме ежеседмично кръгли маси, обещаваме национални програми за какво ли не, за диабет, имаме отношение по редките болести, за които професор Михайлов преди малко говори, защото те струват все повече и по скъпо на обществото. Ето защо смятаме, че скринингът трябва да бъде акцент в работата на Министерството и това е логично. В този смисъл Ви благодарим за това, че давате сигнал, че сигнал, че насочвате вниманието си в тази посока, но има още много какво да се направи. Ние смятаме, че има нужда от още средства, например за специалистите в извънболничната помощ, за да се преодолее този проблем с регулативните стандарти, както и за това пациентите да могат по-лесно да правят своите изследвания в извънболничната помощ, за да не влизат за хоспитализация. Това са съображенията ни. Благодарим за подкрепата Ви и за декларираната

Уважаема госпожо Председател, господин Министър, уважаеми колеги! колеги! С една алинея ние фактически изчерпваме цялата числова част на бюджета за Здравноосигурителната каса, а може би трябваше на направим както в другите части на този бюджет. Парламентарната група на ГЕРБ направи предложение да обхваща три години, защото наистина с последните промени фактически ние правим един бюджет, който в основната си част ще касае следващите три години, а не само следващата 2020 г. Искам да се мотивирам за някои от нашите предложения. На първо място, още в ал. 1 „Приходи и трансфери“ ние предлагаме едно увеличение от 214 млн. 600 хил. лв. Защо? Защо? Считаме, че събираемостта на здравноосигурителните вноски, както и на данъчните приходи са подценени и фактически ще има повече средства, които не са отразени като разпределение. С това мисля, че са съгласни и вносителите на бюджета от Надзорния съвет, и тук обаче е нашата разлика с тях. Още в § 1 на Преходните разпоредби те предлагат тези средства, които са в плюс, които са събрани над споменатите споменатите в ал. 1, да бъдат разпределени с решение на Надзорния съвет. Ние считаме, че тези средства трябва да бъдат разпределени в тази зала, тоест те трябва да бъдат отразени в бюджета на Здравната каса и да станат закон. Защото това са пари, за които законодателят е казал в Закона за здравното осигуряване, че трябва да бъдат включени в бюджета на Здравната каса. По нашите изчисления, пак повтарям, се касае за 214 млн. 600 хил. лв., разпределението на които ние сме го отразили в следващите на бюджета. Мисля, че ще се съгласите в качеството Ви на народни представители. На второ място, нещо, което е много важно в светлината на последните дискусии в обществото – педиатричната помощ. Уважаеми колеги, ние сме длъжници на децата в България. Ние предлагаме децата до 14-годишна възраст, които са в ученическа възраст, да имат право на безплатно лекарствоснабдяване.

Ние трябва да направим първата стъпка и да покажем, че ние наистина се грижим за децата, за бъдещето на България, за преодоляване на демографската криза и, пак повтарям, парите не са толкова много, но стъпката е важна. Тя ще покаже нашето отношение, че наистина сме заинтересовани към проблемите на децата, а тези, които имат щастието да имат деца в тази възраст, знаят, че в последно време цените на детските лекарства започнаха да се увеличават по различни причини, които не им е тук мястото да ги дискутираме, защото ще вземем цялото време. Поскъпнаха и простите сиропчета за кашлица,

Изказване – заповядайте, господин Чакъров.

доктор Джафер, и това, което каза доктор Адемов като наша позиция, аз бих добавил, че наистина е добре, че се взима под съображение това, което ние направихме като предложение за превенция и за доболнична помощ. американски щати напоследък е изчислено, че за всеки един долар, който е заложен в доболничната помощ и за превенция, в болничната помощ се спестяват, подчертавам, 10 долара, тоест пропорцията е едно към десет. Господин Министър, Вие сте много добър финансист и можем да направим едни приблизителни изчисления всичко това до какво би могло да доведе и колко още средства могат да бъдат пренасочени както за доболничната помощ, така и за специализираната болнична помощ. В това отношение обаче трябва да бъдем коректни и да кажем, че всичко това, което казваме, не се е случило през последните години и през Вашия мандат, господин Министър, а е натрупано. Макар и да сме на второ четене, уважаема госпожо Председател, аз ще си позволя да кажа, че

започне и да се ускори тази реформа, защото всички политици сме длъжни, а естествено основната отговорност е на управляващите. В това отношение мога да кажа, че от ДПС нееднократно сме посочвали, че ние бихме имали изключително конструктивна позиция с оглед на това, което трябва да се реализира в системата на здравеопазването и нейното функциониране, с оглед на това да има по-голяма ефективност и по добро качество. Това е една много важна, чувствителна сфера. Професор Михайлов, Вие казвате, че има

в това отношение наистина има над какво да се замислим и какво трябва да бъде подобрено. Но това, което ни притеснява, е отново пропорцията между доболнична и болнична помощ. В нормалните страни в Европейския съюз болничната помощ се движи от 18 до 27%, а при нас е към 50% и като се има предвид изключително високият процент, който се отделя за лекарства, а той е около 30%, 50% за болничната помощ плюс 30% за лекарствата и прави 80% от настоящия ресурс, за който в момента дискутираме и дебатираме, за всички останали пера остават само 20%, а тези пропорции наистина би следвало да бъдат подобрени. Има над какво да се замислим. Нашата позиция позиция е конструктивна и ние осъзнаваме нашите отговорности. Освен това трябва да се види информационната система – ред неща, за които имате готовност, господин Министър, но Вие трябва да имате подкрепата на всички управляващи и в диалогичност

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Днес подлагаме на гласуване бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. Отново близо половин милиард за здраве – вече трета година, тоест за три години средствата са се увеличи с повече от 50% от заварените през 2017 г. В същото време да изброявам ли броя на закритите болници и на застрашените от фалит областни болници, да говорим ли въобще за качествено и достъпно здравеопазване, станало като обикновена фраза, пускаща се от трибуната на Народното събрание? И в същото време – едно неадекватно отношение към пациентите и даже смърт на деца. Трябва ли да ни кажат от Европа какво е състоянието и нивото на здравеопазването в България, за да се сетим, че трябва да вземем мерки?! Последният доклад на Европейската комисия е унищожителен за България: първенци по парите, които пациентите трябва да платят от джоба си; допълнителни пари, които от благодарност да дадат на лекаря си. Констатирани са: най-ниската продължителност на живот, слаба превенция, силен риск от инсулт, исхемична болест на сърцето, рак на белите дробове, изключително слаба превенция и висок дял на предотвратимите смъртни случаи. Ние като опозиция твърдим и коментираме тези констатации години наред. Проведохме безброй дебати в тази зала, ама сигурно ние с Европейската комисия сме коментирали някоя друга държава и някое друго здравеопазване. И както казва българският народ: като ми баеш, бабо, кой ли ми те слуша? Липсата на реформа и контрол на изразходването на публичните средства са основната причина, поради която ние няма да подкрепим този бюджет на Националната здравноосигурителна каса. Една система, която генерира постоянно напрежение и разделя съсловието, сатанизират се лекари, не може да бъде подкрепена. Знаете ли какво си говорят хората по улиците: дано да не се разболея в тази държава?! А знаете ли какво си коментират лекарите, когато се случи такъв инцидент, какъвто се случи с това дете: дано на мен не ми се случва, защото няма кой да ме защити?! По отношение на точката с извънболнична помощ. Да, съгласявате с нашето предложение. Ние предлагаме шест милиона повече от Вашето първоначално предложение.

групи да осигурят неотложната помощ, дали ще ги насочите само за детско здравеопазване? Ако въобще мандатът на Вашето управление е под девиза на детското здравеопазване, насочете ги там, но искайте и контрол за изразходването на тези средства. За какво ще се дават повече пари на специализираната помощ – за повече направления ли, за повече изследвания ли, за какво ще им ги дадете? Дайте отговор на обществото!

Не виждам. Господин Тасков, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Започваме да дискутираме, но, първо, не трябва да забравяме, че това е бюджетът на Националната здравноосигурителна каса, а пък по-точно това са парите именно на изрядните здравноосигурени български граждани. Предвид Доклада от преди няколко дни, който демонстрира основно големите нива на доплащане в сектора

нашето предложение по т. 1.1.3.6. „здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ“, е от 110 млн. лв. сумата да лв. Обосновавам се най-просто – това е основната тежест. Медицинските консумативи, които се налагат в болничната помощ, са основната тежест към хората, която пада като допълнително и извънредно доплащане. Това е нещо, за което наистина може да се помисли, защото обикновено, освен плановите оперативни интервенции, това са главно травматизмът, особено при пътнотранспортни произшествия, където сумите след това в неврохирургична манипулация са най-големи. Хубаво е това, че се вкарват допълнително титаниевите производни, пироните и така нататък, но смятам, че още може, защото наистина има резон в това питане. Второ, когато говорим за намаляване броя на хоспитализациите, смятам, че всяко увеличение на здравноосигурителните плащания за специализирана извънболнична помощ е коректно. Нашето предложение е именно да станат на 270 от 264. Предложение, което наистина има възможност за извеждане на част от хоспитализациите в извънболничния сектор. Отделно въпросът ми е: това означава ли увеличаване броя на направленията или увеличаване най-вече цената на направлението, защото силното демотивиране за работа в доболничната специализирана медицинска помощ е именно цената на направлението. Много добре знаете, че голяма част от лекарите са наематели на кабинети и повече от половината от прихода им с цената на направлението реално не отива при тях. Тоест имаме парадокса лекарският преглед да е около 7 лв., което наистина не е

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Групата на „Обединени патриоти“ ще подкрепи бюджета на Националната здравноосигурителна каса не само от коалиционна култура, и от това, че виждаме едно добро повишение на абсолютните стойности и на основните пунктове, по които се увеличава плащането за следващата година. В резюме няколко неща. От тези над 400 милиона увеличение около 200 и над 200 ще отидат в болничната медицинска помощ. Колегите от опозицията коментират, че наистина процентът, който отива там, е много висок, но аз смело мога да кажа, че там няколко години да увеличаваме процента пак има да достигаме реалните стойности на клиничните пътеки, което открито пожелавам да продължи в диалога в диалога между Здравноосигурителната каса и Българския лекарски съюз и да се достигнат някога тези нива на реалните стойности, особено на хирургичните клинични пътеки. Казвам това, може би за втори или трети път от трибуната на Народното събрание, защото там е големият проблем. Големият проблем – свръх хоспитализациите, се прави във вътрешните отделения, защото ние сепарирахме тази специалност – „обща специалност на вътрешни болести“, на пет подспециалности и един пациент излиза от ендокринологията днес,

доволно ясен – през 2000 г., когато стартира системата, в осеммилионна България има един милион хоспитализации. Миналата година в седеммилионна България и през изтеклата година има около три милиона хоспитализации. Тоест поне половината са ненужни. От това, че се източва Здравната каса в тази посока, не може реално да се остойностят цените на хирургичните клинични пътеки, където не може да стане измама, защото нито една болница в България няма да напише, че колегите са направили Цезарово сечение, без жената да е родила, или че са махнали апендикса на пациента, без той да е опериран. Тоест ние знаем къде е измамата, само че за това не е виновен нито министърът, нито ние тук, нито съответният бюджет. Разговорът продължава на друго ниво – между Лекарския съюз и Националната здравноосигурителна каса. тези пера, както ги виждаме, разпределението основно е направено прилично и в доболничната специализирана медицинска помощ, и при джипитата, и в денталната медицина, и при лекарствата сумите са завишени, колкото са възможностите от тези пари, които събираме ние и от 8% здравна вноска. Затова да слушаме спекулации как е в Германия… Само припомням, че в Германия не се доплащат лекарства, но вноската е 15%. Тоест, ако ние решим да правим немски модел на здравеопазване, трябва да започнем първо оттам дали е съгласен народът да вдигне вноската на 15%. Естествено, че няма да бъде съгласен. Ние работим по друг модел на организация на здравеопазването и на разплащането, затова в настоящия момент и настоящите суми, които разпределяме днес с това гласуване, смятам, че са адекватни и ще дадат по-добро здравеопазване

колко добре е балансиран сегашният бюджет според нашата политическа сила по отношение на болнична и доболнична помощ. Доктор Поповски, не Ви ли е ясно, че каквото и да говорим – да противопоставяме сега хирургичните пътеки на вътрешните, пък на други пътеки… Пътеките са алгоритъм за работа, доктор Поповски. Това Ви го казаха и специалистите във всички области на здравеопазването – те не са алгоритми за плащане. Ние вече години наред стоим в едно странно положение да наливаме пари в една система, която не знаем колко струва, доктор Поповски. Тези пътеки, колкото и да коментираме как ще направим по-голям контрол на вътрешните пътеки, на ендокринологичните пътеки с това няма да се приключи проблемът. Проблемът ще се приключи тогава, когато се прекрати този модел на финансиране на здравната система, чрез клинични пътеки и търговски дружества. Затова от самото конституиране на 44-ото Народно събрание БСП БСП твърдо е застанала срещу този модел. Ние смятаме, че този модел е неефективен за България. Няма нужда да говорим за Германия. Кажете ми освен в Германия къде в Европа, къде в Европейския съюз плащането е структурирано чрез клинични пътеки? Плаща се за дейности. Тъй като споменахте, че не можело да се говори за хирургичните пътеки, понеже жена е родила със секцио или не, не си ли спомняте

Общо взето, докато не бъде остойностен и лекарският труд, и на хирурга, и на екипа – не говорим. Подкрепям това, което и преди малко каза професор Михайлов. ние продължаваме на коментираме финансиране по клинични пътеки нещата се получават по този начин, без пълно остойностяване на дейността. Много добре знаем, че клиничните пътеки се изродиха се изродиха в лобизъм, натиск и развитие на отделни сектори, а не бива да противопоставяме интернистите на хирургичните специалности, защото и за инвазивните манипулации можем също да говорим много. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Аз смятам, че бях разбран много добре, като дадох този пример. Останалите примери, които даваме, излизат наистина извън рамките на дневния ред на каса. Ако минем на диагностично свързаните групи, както професор Михайлов цитира преди малко, и преминем от диагностични пътеки към диагностично свързани групи, това е проблем на друг разговор,

Благодаря, уважаеми господин Поповски. Господин Ибришимов, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, колеги, господин Министър! Увеличаването на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, или публичния ресурс за здраве, и тази година е над 400 млн. лв. Над 400 млн. лв. на базата на повишаване приходите от здравни осигуровки и от данъци. Съпоставено с други бюджетни разходи обаче това увеличение остава на същите нива на увеличавания, както в годините назад. Това ме навява на мисълта, че това увеличение няма да повлияе на високите нива на доплащане от страна на българските пациенти. Всички ние знаем – за да се получи качествена медицинска услуга, се плащат и солидни пари от джоба на българския пациент. За съжаление, не винаги тази услуга е и качествена. Проблем е и разходната част на бюджета на НЗОК. Отново над 50% от това увеличение отиват за болнична помощ – близо 230 млн. лв. Всички ние в тази зала и в медиите говорим, че болниците в България са много, че парите за болниците са много, че трябват повече средства за профилактика, за ранна диагностика на заболяванията. Всички сме убедени в това, че колкото по-рано се хване едно заболяване и се вложат пари за профилактика да не се стига до това заболяване, толкова по-евтино е и за пациента, и за здравната система. За съжаление, и тази година парите за доболнична помощ, за ранна диагностика и за профилактика са твърде малко в сравнение с парите, които се отделят за болнична помощ. Около 50% пари от увеличението в нашия бюджет е в полза на болниците в сравнение с развитите здравни системи в Европа – до 30%. При това по нищо не личи, че тези средства, с които ще бъдат увеличени приходите на болниците, ще увеличат приходите за заплати на медицинските специалисти, които работят в болничните заведения. Какво предлагаме в денталния сектор? Като лекар по дентална медицина искам да кажа, че да, похвално е, има увеличение на парите за сектора.

добре, но защо трябваше пак съдът да го реши? Защо това нещо не се чу миналата година тук, в тази зала? Какво предлагаме ние? Тъй като тази възрастова група – над 65 години, пак има лека дискриминация, защото децата и хората на средна възраст няма да усетят от това увеличение. Затова ние предлагаме с още 10 млн. лв. увеличаване на парите в сектор дентална помощ, които да отидат за ортодонтски апарати на децата. Знаете, че все по-чести са зъбно-челюстните деформации при деца. Много от родителите полагат акуратни грижи към тях, водят ги рано на специалист, рано се диагностицира, но често пъти тези семейства нямат пари да си заплатят лечението. Пак на този принцип – колкото по-рано, толкова по-добре и по-леко за джоба и на българския пациент, и на здравната система по принцип. Тъй като съм взел думата, господин Министър, трябва да бъдат най-сетне заплатени на болниците надлимитните средства, изработени в годините назад. Не Не е вярно, че няма как. Всичко е в наши ръце – във Ваши, в надзора на Здравната осигурителна каса. С решение на надзора на Здравноосигурителната каса може да се направи предложение за актуализиране на бюджета и в ръцете на нас – народните представители е да решим този проблем. Това са най-скъпите пари на болниците, защото това са изработени пари. Това са пари, за които са направени разходи. Разходи, защото те нямат право и не са имали право да върнат пациент, който е здравноосигурен. По Конституцията те нямат право да го върнат и са го лекували, направили са разходи за тези пациенти. Затова, моля Ви, вземете под внимание тези наши предложения и ни подкрепете. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. представлява – забележете – 82,45% от предвидения финансов ресурс за функция „Здравеопазване“. Кой управлява този огромен финансов ресурс? Досега и за 2020 г. Министерският съвет, който определя политиките в здравеопазването, е оставил скромни пълномощия на министъра на здравеопазването – да управлява лично само 11,5% от общия финансов ресурс на функция „Здравеопазване“. За съжаление, този принцип на управление се запазва и в бюджет 2020 и аз мисля, че и следващата година често ще чуваме от министъра на здравеопазването, че някои неща не зависят от него. Второ, смущаващо се запазват разходите за персонал на Националната здравноосигурителна каса. И през 2019 г., и в бюджета за 2020 г. числото – забележете, колеги – е едно и също. Ще кажете, че съм сбъркала. Не! То е 45 млн. 430 хил. 900 лв. на фона на възлагането ѝ на нови функции, а това значи допълнително натоварване, персоналът ѝ да има застой в трудовите възнаграждения, намаляване на компетентността на Касата. Тези и други неща водят до фалит на Националната здравноосигурителна каса. Трето, по отношение на специализацията и специализираната извънболнична медицинска помощ. Тук ние предлагаме увеличение на разходите с 5 млн. 300 хил. лв. спрямо предложението на Министерския съвет, което Комисията приема. Има определени заболявания, лечението и диспансеризацията на които се извършва в домашни условия, каквито са, например, психичните заболявания. Безспорно е необходим повече финансов ресурс, за да може част от него да отиде и за по-доброто диспансерно наблюдение на пациентите с такива заболявания – нещо, което е изключително държавна политика. И тук ние като народни представители свършваме своята работа, но проблемите възникват после, защото не може с наредба, господин Министър, или по национален рамков договор на двама психично болни да се полагат три прегледа в годината.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Радвам се, че между първо и второ четене успяхте поне едно от нашите предложения да чуете. Успяхте да се съгласите, че доболничната помощ е нещо, на което трябва да се обърне внимание, защото, както и Европейската комисия каза в Доклада си, който всички колеги цитираха, приблизително една пета от болничните процедури биха могли да се осъществят в рамките на извънболничната помощ, а една десета от хоспитализациите биха могли да се избегнат напълно, ако е налице по-добра извънболнична помощ. За съжаление обаче, за останалите наши предложения оставате глухи. След като с непремерени изказвания на Вашето правителство и лично на министър-председателя Вие затворихте един от малкото спешни детски кабинети в София и за страната; след като със същите тези изказвания напускат специалисти, които са кът – като педиатри и като анестезиолози; след като рискувате работата на единствената педиатрична болница в България; след като, господин Министър, нито една нова скринингова програма за деца не предлагате с настоящия бюджет; след като отказахте да ми предоставите доклада за техническо обследване и с процедурни хватки дори заключенията не ми предоставихте, в една скоба ще отворя, че със специалисти ще дойдем и ще се запознаем на място, както сте ми предоставили тази възможност, защото очевидно не желаете този доклад да види широко обществено обсъждане; след като напоследък граждански и професионални среди все повече негодуват за процедурата, която сте отворили за детската болница, и решението на съда от последните дни; след като недофинансирахте и не предложихте пари за медицинските сестри, които работят в градините, яслите и училищата поне,

голям дълг към нашите деца. И понеже винаги питате: откъде? Ще Ви кажа: една част от парите можете да ги намерите оттам – крайно време е да се спре тази порочна практика Министерството на здравеопазването, единствена държавна структура, да заплаща такса, като банкова такса, на Националната агенция за приходите. Така че можете едни 5,5 млн. лв. да вземете от тези пари.

Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 2, подкрепен от Комисията; текста на вносителя за чл. 3 със съответните промени, подкрепени от Комисията, и текста на вносителя

Ние смятаме, че отмяната на този член поставя една категория лекарствени средства в много особена ситуация и аз съм изключително учуден, че Комисията внезапно е отхвърлила този член напълно, тъй като става дума за медикаменти за базова онкотерапия и онкохематологична терапия. Става дума за медикаменти за други типове заболявания. Искам да Ви кажа, госпожо Председател, господин Министър, уважаеми колеги, ако Вие погледнете листата на отпадащите в момента от пазара медикаменти, то това е по причина, че дистрибуторите са изключително неудовлетворени от начина, по който се манипулират от държавата техните влизания влизания и тяхното оставане на българския пазар. Всички тези базови средства за онкотерапия и за онкохематологичната терапия се стоварват върху лечебните заведения – да ги купуват по една друга наредба със средства на лечебните заведения. Приехме освен това една поправка в Закона, която не беше в интерес на държавата, при нашето абсолютно противостоене срещу тази поправка в Закона – да могат да не се съставят обществени поръчки при подобен тип закупувания. Всичко това ще постави отново все повече и повече във тежко състояние лечебните заведения. А е възможно, както до момента – Вие много добре знаете каква е листата лекарствените средства, които отпадат всяка година от регистрация, да се прехвърля само на дистрибуторите и на притежателите за разрешение на употреба това отпадане е съвсем непрофесионално и недържавнически. Затова смятам, че тази група медикаменти трябва действително да останат, както е предложението на вносителя, а то не е подкрепено от Комисията. Изложихме своите аргументи и държим това да се случи. Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА Михайлов. Реплика и после изказване. Заповядайте, госпожо Стоянова. с медицинско образование, бих искала да ми кажете кои са тези медикаменти, за които Вие пледирате? Доколкото чета текста на вносителя, те тепърва ще се утвърждават по предложение по предложение на управителя от Надзорния съвет – някакви критерии, които този Надзорен съвет да приеме, ще прави критерии. За какво пледираме?! Всъщност, ние слагаме един бланкетен текст и оставяме в ръцете на Надзорния съвет на НЗОК да прави критерии, въз основа на тези критерии да избере кои лекарства и оттам нататък да прави списък. Защо не го направиха тук?!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Уважаема госпожо Стоянова, то вярно не е грях да нямаш медицинско образование, но е грешно да заставаш на позиция тогава, когато не си наясно със същността на промяната, която е предложена. Става дума за цяла редица – да ги наречем условно, както ги нарекохме преди години, молекули, които отдавна са въведени на българския пазар. И с условията на създаването на цени тези медикаменти излизат експлозивно година след година от регистрация, излизат от пазара. Създават се условия за вкарването им по други наредби на Министерството чрез закупуване. Създават се условия – аз мога да Ви кажа, но тук не е мястото да занимаваме Имайте предвид, че отделни антитуморни препарати се продават в България на фантастично високи цени, именно поради тази причина, че са отпаднали от регистрация, че дистрибуторите нямат интерес. Определен тип дистрибутори, които са получили разрешение

Между тях има базови средства за антитуморна терапия, каквато е например винкристин. Не искам да споменавам много други молекули, които са отпаднали от регистрация от българския пазар. Всичко това не е далновидна лекарствена политика. По тази причина смятам, че е било внесено това предложение. Не знам каква е причината то да отпадне. Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Михайлов. За изказване, госпожо Дариткова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Оттеглям своето предложение, с което целях да дефинирам по-точно начина, по който ще се определя списъкът с лекарства, които ще отпадат от механизма, който гарантира устойчивост на бюджета, защото именно това се предлага в този текст. Този механизъм ще бъде приет в Закона за здравното осигуряване и ще касае възможността да се сложи някаква рамка на разходите за лекарствени продукти така, както се слага рамка на разходите за болнична помощ. В този член се предлага да има изключение от тази рамка. Кое ме притеснява и защо съм склонна да оттегля своето предложение? Този списък ще се определя по критерии, приети от Надзорния съвет, без да знаем кои ще са медикаментите, които се включват в него. Това не са медикаменти, които са извън Позитивния списък, това са медикаменти, които фигурират в него и за които ние търсихме ясно определение на термина „базова терапия“. Той не фигурира даже и в фармакотерапевтичните ръководства! крие риск да се запишат и да се направи реверанс към определени фармацевтични фирми и ние тук – Народното събрание, да подпишем празен чек за около 100 милиона на Надзорния съвет на Касата. Смятам, че отговорността ни е именно да държим за прозрачно харчене на средствата на Касата. Механизмът, който предполага от Националната здравноосигурителна каса на критериите, по които ще се реализира, е записан в Закона за здравното осигуряване и ако има някакви изключения от него, те трябва отново да се разпишат в специалния закон. Ние тук в Закона за бюджета за тази година само изключение за медикаменти, които в изброения параграф са широк кръг – те така или иначе попадат и в другите графи, тоест медикаменти за онкологично лечение, за лекарства по протоколи, за лекарства за домашно лечение. Извеждането на приоритетно финансиране на определени медикаменти само с решение на Надзорния съвет на Касата според мен не може да бъде допуснато. Затова смятам, че този член трябва да отпадне. Също така оттеглям своето предложение, защото това гарантира равнопоставеност на всички представители на фармацевтичната индустрия. Даваме възможност за коректно и прозрачно поведение на Надзорния съвет на Касата по отношение на рамката на бюджета, която ще се определи в договорите на всяка една фармацевтична компания.

Вие казвате половината от истината в изказването си. Да, вярно е за момента и Ви го казвам като онкохематолог и онколог, че тези медикаменти са в Позитивния списък, но поставяйки ги в тези условия, които поставят и другите две подгрупи, има сериозна опасност – казвам Ви го от дългогодишния си опит, тези медикаменти да отпаднат от Позитивния списък. Пак повтарям, да натоварят пациентите, да натоварят лечебните заведения! Разберете го това! Много пъти през последните години става дискусия – и много добре я знае и доктор Дечев, и госпожа Начева, че нашият механизъм за формиране на цени в базови терапии, в социално значими заболявания, търпи много големи критики. Не е далновиден! Той изтласква от пазара много дистрибутори и много притежатели на разрешения за употреба. Имайки това предложение, действително съм се съгласил с Вас, че Вие си давате сметка за това, че могат да бъдат изтласкани от Позитивния списък – не да бъдат изтласкани, те ще напуснат Позитивния списък! те ще напуснат Позитивния списък! Това е проблемът, който се създава с отпадането на тази подгрупа медикаменти и чл. 5. Това е много сериозен проблем, защото товари бюджета на лечебните заведения или товари лично бюджета на един човек, който е болен от едно или друго социално значимо, да не говорим за редки заболявания, и така нататък. Това е опасността! Не бива всичко в лекарствената политика да се слага под един знаменател, защото по този начин решаваме. Така вървеше и с ДДС – тук часове наред ни убеждавахте колко е лошо да се намали ДДС за лекарствата, като то е намалено в цяла Европа. Ние сме единствената държава, която търпи това да е все за лекарства. Същото се получава и сега. Повярвайте ми, създаваме допълнителни проблеми. Не става дума за никакъв лобизъм. Става дума за недалновидност. Благодаря Ви, госпожо Председател.

госпожи и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, механизмът за ценообразуване е коренно различно нещо и той няма отношение нито към Закона за здравното осигуряване, нито към Закона за бюджета. Това става през Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и там се определя какви са цените на медикаментите, като се сравняват с определен брой държави в Европа. Това е причина да се търси механизъм, който да не намалява постоянно цените на лекарствата, за да може за такива лекарства, които са застрашени от напускане на пазара, да се търси друго решение. Темата тук в Закона е съвсем различна тук става въпрос за това, че ние въвеждаме изискване за всички фармацевтични представители те все пак да поддържат и да подписват договори за някаква рамка на разходите за лекарства. Защото всички твърдите, че разходите за лекарства в този бюджет са повече като процентно отношение, отколкото тези за медицински дейности. Именно затова, допускайки някакво изключение от този механизъм, ние смятаме, че това изключение ще се реализира по непрозрачен начин. Всяка фармацевтична фирма разполага с голямо портфолио от медикаменти. Предполагам, че във възможностите на Касата е да регулира по такъв начин да се правят гъвкави отстъпки, че да може в рамките на това портфолио на медикаментите, които са с ниски цени, да не им се слагат ограничения и обратно – да се компенсира разликата от тези, които са скъпоструващи. Смятам, че не бива да има изключения от този механизъм, защото списъкът, който ще се определя, не е известен и на базата на това определение не може да бъде прозрачно определен. Смятам, че механизмът за отстъпки трябва да важи за всички по еднакъв начин. И тук вече ангажиментът на